Колеги, продължаваме работа. Моля господин Минчо Христов да бъде поканен в залата за полагане на клетва.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“

Продължаваме по дневния ред: Вносители – Виктория Василева и група народни представители. Моля някой от вносителите да представи Проекта за решение.

Предлагаме Проект на решение за отмяна на лятната ваканция на Народното събрание за 2021 г. Предполагам, че сте наясно защо е необходимо това? Ние се събрахме преди по-малко и от седмица даже и доста нелепо ще е да излезем след пет дни във ваканция, при положение че все още няма кабинет, не е ясно дали ще има кабинет и освен това има някакви закони, които са изключително важни, които трябва да бъдат задвижени, така че предлагаме с тази ваканция да не се правим на мързеливци и да оберем целия негативизъм на българските граждани, който ще бъде абсолютно справедлив, да вземем да премахнем тази ваканция в момента. Моля да изчетете Проекта за решение, господин Йорданов.

Не виждам. Подлагам на гласуване така изчетения Проект за решение. Гласували

и какви мерки предприема Министерството на здравеопазването за преодоляването на проблемите в ръководствата на лечебните заведения, дискутирани широко в последно време, вносители – Георги Михайлов и група народни представители, и относно ваксинационната кампания срещу COVID-19

съгласно решението от сутринта камерите на БНТ и БНР продължават да бъдат включени.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Аз обикновено говоря своите изказвания, но тъй като проблемът е много сериозен, има много пунктове, които трябва да бъдат засегнати, ще си позволя дословно да прочета мнението на нашата парламентарна група. В началото на 2020 г. светът беше сполетян от невиждан през последните десетилетия по своите мащаби здравен проблем – пандемията COVID-19. Значимостта на това явление далеч надхвърля влиянието му върху здравната система. То оказва огромно въздействие и върху икономиката, върху образованието, психосоциалния климат в целия свят и в отделните държави, отношенията между тях. Изобщо превърна се в изключителен по своята важност геополитически фактор. Преди да поставим основните два въпроса, считаме, че е необходимо да очертаем значимостта на тази пандемия и нейните последствия за Република България през последната година и половина.

като броят на починалите с диагноза ковид е над четири милиона. По данни от Вашия доклад, представен в Националния оперативен план в Народното събрание към дата 27 юни 2021 г., имам предвид датите, които Вие сте визирали, броят на регистрираните в Република България е 421 515, а броят на починалите с диагноза ковид е 18 027. Като се има предвид според правилата на епидемиологията и начина на протичане на заболяването, следва да се предположи, че броят на заразените в целия сват, както и тези в България, е много по-голям, което значително променя съотношението болестност – смъртност. Независимо от това, проблемът беше и остава много сериозен. В 18-месечната история на този проблем в България станахме свидетели на цяла поредица от най-често противоречиви и грешни законодателни противоепидемични мерки и промени в здравната система, които доведоха до закономерен резултат – България се оказа на челните места по смъртност, и то от обща, и от ковид, а също така и по най-важния показател – ранна предотвратима смъртност. Няма да се впускам в подробности, но е необходимо да се спомене как законодателните решения – ковид инфекцията, беше издигната незаслужено на пиедестала на особено опасните инфекции, редом с холерата и чумата. Най-сериозните пропуски обаче бяха допуснати в подготовката на здравната система за среща с този проблем. Бе допуснато, съзнателно или не, централизиране на хоспитализацията на ковид пациенти в стратегически за България лечебни заведения, които практически бяха блокирани. Това стопира диагностично-терапевтичната доктрина за овладяване на социалнозначимите заболявания и доведе до опустошителни резултати при смъртността. Бяха допуснати и грешки във финансирането на системата, които доведоха също до печални резултати, някои от тях вече бяха изнесени при проверки на Националната здравноосигурителна каса. На следващо място, не трябва да се пропусне и да се упоменат пропуските в терапевтичната стратегия спрямо конкретната инфекция – излишно фаворизиране на отделни медикаменти или начини на лечение, които впоследствие се оказаха неефективни за по-голямата част от болните. Загубата на темп в края на миналото лято за преструктуриране на системата при нейната практическа неподготвеност, лоша технологична база и кадрови дефицит доведоха закономерно до нейното тежко претоварване есента на 2020 г., а поради кадровия дефицит – до синдрома на прегаряне буквално на всички медицински специалисти в здравната система. Техните лишения, господин Министър, и съсипването им както на тях, така и на техните семейства, не могат да бъдат заплатени с 1000 лв. месечно. Сериозни проблеми бяха допуснати в Националната ваксинационна политика по отношение на COVID-19. Нарушението на баланса на поръчаните ваксини, грешките в таргетирането на Ваксинационния план и създаването на така наречените зелени коридори, които практически изключиха възрастните хора, не можеше да стоят с часове пред болниците при неблагоприятни атмосферни условия. Всички тези факти доведоха до тежките резултати – висока смъртност и нисък брой ваксинирани. Налице са също така и сериозни пропуски в разяснителната стратегия на Министерството на здравеопазването, която следваше да бъде реализирана във всички национални държавни медии. И до момента е налице е налице неяснота за размера и посоките, в които са харчени средствата, отделени от държавата, за борба с COVID-19. Преди около два месеца се появиха журналистически разследвания за тези проблеми, кой знае защо, обаче бързо изчезнаха от вниманието на обществеността. През цялото време предложенията на БСП бяха свързани с укрепването и оптималната ефективност на мерките спрямо пандемията COVID-19 в България. Неколкократно тук в залата ние внасяхме предложения за изработването на национален оперативен план, за масово тестване на населението, което беше практика в целия глобален свят, за промени във ваксинационната политика, които безотговорно бяха отхвърлени от мнозинството в Народното събрание, за по-мощна и по-ясна разяснителна кампания, каквито кампании бяха проведени в повечето страни от Европейския съюз. Резултатите са налице. В здравната система – висока смъртност във всичките ѝ профили, докарани до ръба на изтощението медицински специалисти и освен това тежки проблеми в образователната сфера, икономическа криза, предизвикана и от лошото управление на кризата, тежък психосоциален климат в страната, сериозни проблеми във всички сфери на обществения живот – култура, спорт и много други.

Председател, следва да бъдат дискутирани няколко основни направления: създаване на възможно най-задълбочена яснота на епидемичната картина в страната – едно частно изследване не може да изпълни тази роля; внимателно балансиране на участието на различните по своята характеристика болнични заведения за справяне с пандемията; внимателно преструктуриране на Ваксинационния план; поставяне на сериозен акцент върху амбулаторното лечение на ковид инфекцията; прецизиране на терапевтичния протокол; промени в законодателството с оглед оптимизация на решенията; оптимизиране на разяснителната кампания и ясно определяне на ролята на противоепидемичните мерки спрямо образователната система за недопускане на парадоксални явления – отворени питейни заведения и игрални зали и затворени училища. Ще завърша само с втората част на питането, тъй като все пак имаме две части на питането. Още в миналото Народно събрание се дискутираше от всички нас, че чрез нескопосани промени в законодателството, оправдани с подготовката ни за влизане в Еврозоната, здравната ни система бе поставена на изпитание в един от най-отговорните си фрагменти – структурирането на управителните звена на болниците. Опитите за поправки в ход на това нескопосано законодателство, доведоха до парадокси – в управителните тела на болниците, които тотално демотивират медицинските специалисти, да влизат личности, които нямат нищо общо с характеристиката и стратегията на отделното лечебно заведение. Крайно време е да се преосмисли начинът за определяне на ръководители на лечебни заведения, структурата на ръководствата, начинът на тяхното освобождаване от принципала –това е съществена част от кадровата политика. Извършените от Вас промени в ръководствата на някои болници в страната поставиха много и болезнени въпроси… Тези въпроси чакат законодателен отговор. Благодаря Ви, госпожо

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, зададен бе въпросът за Ваксинационния план, защото темата буди тревога, а реалната липса на ваксинационна кампания може да повлияе отрицателно на живота на всички български граждани, на тяхното здраве, разбира се. За съжаление, в момента сме на прага на нова вълна – четвърта, от SARS-CoV-2 и толерирането на някаква небрежност по отношение на ваксинацията е силно притеснително за всички нас. Аз ще Ви изброя няколко факта, които според мен са изключително важни, а те са, че българското правителство – предходното, осигури пълен набор от всички получили разрешение за употреба видове ваксини за българските граждани. Осигурени бяха предпазни средства, осигурени бяха дезинфектанти, осигурени бяха предпазни облекла, одобрен бе Ваксинационен план. Бяха разкрити „зелени коридори“ за всички онези, които желаят да се ваксинират, независимо от това дали попадат в групата, която подлежи на ваксинация в съответния план, и започна разяснителна кампания за важността на това защо трябва да се ваксинираме. И всичко това се случи далеч преди Европа да въведе съответните изисквания за задължителна ваксинация в определени групи и сфери. Българинът много се плаши от думата „задължително“, може би защото сме индивидуалисти, може би защото сме свикнали винаги да правим обратното на онова, което ни налагат правилата. Но далеч преди да бъдат въведени тези изисквания, предходното правителство започна да обяснява колко е важно българските граждани да се ваксинират, за да запазят своя живот и този на близките си. В тази връзка днес експертите сочат, че новите случаи на заболели са предимно сред младите хора, които не са ваксинирани, и това е основната тенденция в Делта варианта на вируса. Не зная дали е било далновидно онова, което е започнато преди време, но в мен лично буди тревога фактът, че то не продължава. Политиката, която беше наложена през последните няколко месеца, определено не продължи разяснителната кампания, свързана с това колко положително ще се отрази както на здравето на гражданите, така и на българската икономика ваксинационният процес, ако той бъде проведен до края. И данните сочат следното: сред населението над 60 години, за което Вие въведохте приоритет при ваксиниране и поради която причина променихте „зелените коридори“ за всички по-млади хора, които биха искали да се ваксинират по друго време, не само от понеделник до петък, а в събота и неделя – когато си активен и работиш, нормално е да отделиш за това време през уикенда, доведоха до следните данни: 48% от общия брой приложени дози са на хора над 60 години. За сравнение – към днешна дата хората над 60-годишна възраст са с 47,18% от всички получили поне една доза. Към 18 май лицата над 60-годишна възраст са с 48,46% от всички получили поне една доза и това като сравнение прави с 1,5% по малко от периода на предходното управление. И това няма как да е тревожно, а засяга само групата над 60 години. Ваксини бяха осигурени, спокойствие от затихването на вируса също имахме, капацитет и желание за постигане на реални резултати обаче явно липсват. Независимо от медийните обещания към нацията, постигнатият резултат е провал на ваксинационната кампания. Впечатление прави в последните дни яростната критика на Министерството към лекарите, че не били ваксинирани, и в тази връзка също ще Ви цитирам данни, а те са следните: 62% от лекарите у нас са ваксинирани, а това са 41 117 дози от различните видове ваксини срещу COVID-19, като със завършен ваксинационен цикъл са 20 453. Това е завиден процент спрямо общия процент ваксинирани български граждани и ако лекарите са трън в очите на Здравното министерство, какво се случва с останалите граждани, които нямат и първа доза? И дотук с Ваксинационния план. Просто смятам, че такъв липсва. Ще изразя и лично мнение, извън това на групата. Аз не зная как е възможно антиваксър да убеждава в силата и смисъла на ваксините?! Приключвам. Готовността на здравната система за справяне с нова вълна трябва да е описана в Националния оперативен план за справяне с пандемията, който поразително много прилича на плана, който министър Костадин Ангелов на 30 юли 2020 г. представи на предходното Народно събрание и на българските граждани. Ъпдейтването или надграждането на този план, за голямо съжаление, не се получи. Днес би трябвало просто да вземем мерки това да бъде променено, защото се намираме в края на лятото. Независимо че август предстои, през септември или през октомври месец, ако има нова вълна, тя ще бъде пагубна не само за здравето на българите, а и за българската икономика. И това е един основен проблем, който може би не виждаме в момента, но чиито последствия ще търпим всички ние. Така че с този въпрос бихме искали да Ви окуражим да помислите за това как може да ускорим Ваксинационния план и да подобрим плана за справяне със следващата вълна, защото тя предстои независимо от това дали ни харесва или не. ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Кирова. Господин Министър, заповядайте да информирате народните представители по въпросите, предмет на изслушването. Имате по 10 минути на въпроси или общо 20 минути.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Да започнем от Ваксинационния план. Той е приет в края на миналата година и предвижда четири фази. Някъде към средата на февруари изпълнението на Ваксинационния план е прекратено – без да е изпълнена, която и да било от четирите Първата фаза на Ваксинационния план е предвиждала ваксинирането на медиците – общо около 200 хил. души, заети в сферата на здравеопазването. са ваксинирани около 50 хил. души общо от тези, които са подлежали на ваксиниране през първата фаза. През втората фаза от 113 хиляди, подлежащи на ваксиниране, са ваксинирани тридесет и няколко хиляди души. 8 февруари Националният ваксинационен щаб тогава взема решение, че повече няма да се следват фазите, че трябва да се отворят възможности за всички останали хора да се ваксинират и с изпълнението на Ваксинационния план декември месец е приключено някъде в средата на февруари, от което време нататък – кой където може, може да отиде да се ваксинира. Първата голяма грешка, допусната с Плана за ваксинациите, е свързана с договарянето на ваксините. България е дала приоритет на договарянето на ваксините на „Астра Зенека“ за сметка на останалите три ваксини, които впоследствие са одобрени. По тази причина в началото на месец януари, поради закъсняла регистрация на ваксината на „Астра Зенека“ и поради намалената първоначална заявка за ваксините на „Пфайзер“, България остава с много малко количество ваксини.

За месец февруари поставянето на ваксините достига до 172 хил. – значи общо около 200 хил. души са получили по една доза ваксини до края на месец февруари. Това е първата голяма грешка, свързана с ваксинацията на населението – малкият брой ваксини, осигурени в момент, в който е било благоприятно поставянето им преди следващата пандемична вълна. Втората голяма грешка е свързана с избора на приоритети. За разлика от почти всички страни в света и всички страни в Европейския съюз, България не дава приоритет на най-уязвимата група от населението – хората над 60-годишна възраст и хората с тежки хронични заболявания. В Плана за ваксинация те са поставени в четвърта фаза, след много други категории служители, работници, социални служители, служители във ферми на норки и прочее, и прочее, и прочее. Това е голяма грешка, защото смъртността от ковид – над 80% от починалите от ковид са хора над 60-годишна възраст. Средната възраст на починалите е между 70 и 72 години. Затова всички страни, освен България, са дали приоритет на възрастните хора, защото, когато ваксинираш възрастните хора, ти не само намаляваш разпространението на вируса, но намаляваш рязко смъртността. Когато ваксинираш младите хора, ти също намаляваш разпространението на вируса, но не влияеш на процеса на смъртността. Тази грешка според експертите коства около 10 хиляди смъртни случая, свързани със следващата вълна, която е преминала март и април месец. Ако страната ни беше дала приоритет на възрастните хора, вероятно част от тези животи щяха да бъдат спасени, ако тези хора са се ваксинирали. Следващата грешка, която беше допусната по време на ваксинацията в началото, е недобрата логистика. Винаги е трудно в началото да организираш доставката на ваксини и особено на такива, които имат специален температурен режим на работа, и това е разбираемо. Ясно е, че няма как да стане с магическа пръчка. Ясно е, че ще има пропуски и неща, които във времето трябва да се поправят. Те обаче не бяха поправени своевременно. Едва май месец осигурихме доставката на ваксини до личните лекари. Преди това трябваше много от тях да пътуват стотици километри, за да вземат ваксини, да се върнат и да ги поставят на хората. Едва май месец заложихме като приоритет да се ваксинират първо възрастните хората, заради това – за да се спасят човешки животи. Не е вярно, че другите хора не са могли да се ваксинират, и не е вярно, че са били затваряни „зелени коридори“. Нищо не е затваряно! Просто беше даден приоритет възрастните хора да се ваксинират от понеделник до четвъртък с преимущество при личните лекари, заради важността на този процес, за да бъде спасен животът им. Това, което България направи, за съжаление, е, че тя жертва възрастното поколение в нашата страна. Ние имунизирахме предимно младите и активните хора в продължение на повече от пет месеца, имунизирахме спортисти и футболни отбори, изпращаха се мобилни екипи в различни фирми – хора, които са активни, които искат да пътуват, но изцяло беше изоставен процесът да се защитят най уязвимите групи възрастните и старите хора, и хората с тежки хронични заболявания. Това се промени от средата на май месец – дадохме приоритет на възрастните хора. И аз само ще Ви дам една официална справка, свързана с ваксинацията с ваксинацията по възраст. От началото на ваксинационния процес в края на декември до 10 май броят на ваксинираните, получили поне една доза български граждани над 60-годишна възраст, е 453 хил. души. От 10 май досега са ваксинирани 490 хил. души. Всъщност това е единствената добра новина от целия процес на ваксинация до този момент – това, че има ръст на ваксинираните хора в последните два месеца, ръст на ваксинираните възрастни хора. Това предполага, че при следваща епидемична вълна, каквато очакваме да има, вероятно това е основание да очакваме все пак по-ниска смъртност, защото една немалка част от тези хора вече са получили поне по една ваксина. Иначе професор Кожухарова – моят съветник в Политическия кабинет, вчера ми изпрати една справка за сравнение на темпа на ваксинациите, тъй като виждам, че има известна спекулация по този въпрос – колко бързо са се ваксинирали и колко бавно се ваксинират сега. Факт е, че има забавяне на ваксинационния процес в нашата страна, факт е също така, че такова забавяне може да наблюдавате абсолютно в цяла Европа, включително и в Америка. То е свързано с климатични промени, с това, че е летен сезон, с това, че психологията на хората се променя, независимо от това, вижте какво показват данните. Професор Кожухарова ми е направила справка за тези 74 дни след 10 май и 74-те дни преди 10 май. няма да сравняваме месец юни с месец януари, защото януари не е имало ваксини и сравнението е невъзможно – тогава са поставени 30 хиляди дози общо за целия месец. Сравняваме последните 74 дни преди 10 май и 74-те дни след 10 май, когато е било служебното правителство. От 28 февруари до 25 май са ваксинирани 794 хиляди души – получили са по една доза ваксина. От 13 май до 25 юли са ваксинирани 966 хиляди души – 170 хиляди души повече са ваксинирани в тези 74 дни, когато служебното правителство се е занимавало с този проблем. Със завършени ваксинации са 300 хиляди в предишния период и 558 хиляди в сегашния период. Средно на ден преди това са ваксинирани 10 741 души, след това – 13 065 души. Следователно твърдението – колко зле са станали нещата след 10 май, просто не отговаря на истината. Числата показват точно обратното. Това не го казвам, за да се заяждам или пък за да вадя каквито и да било дивиденти. Нямам нужда да вадя каквито и да било дивиденти. Аз също като Вас съм разтревожен от това, че България е последна в Европа по брой на ваксинациите. Тя беше последна от началото, последна е и в момента. Няма сериозни изгледи това да се промени въпреки огромните усилия, които се полагат в момента. Едно от нещата, което е много трудно да се преодолее и което според мен трябва да обедини по-скоро всички хора, които са отговорни и гледат със загриженост за страната си и за хората, е това, че поради липсата на добра разяснително-информационна кампания в началото се създадоха създадоха предпостави, създаде се една празнина, която позволява да се разпространят сред населението негативни нагласи спрямо ваксините. И вече са създадени такива нагласи спрямо ваксините по най-различни причини едни са сред лекари, други са сред религиозни общности, трети са сред малцинствени общности, аргументите им са най-различни, но веднъж създадени тези нагласи, става много трудно да бъдат преодолявани в момента.

Двете институции ни помагат и ни предоставят възможност, знание и ноу-хау за това как да се организират по-добре тези здравно-информационни кампании за населението, но трудността произтича от това, че те не могат да се копират директно. Културата, манталитета, народопсихологията на населението на различните страни е много различна. Посланията няма как да бъдат копирани и да бъдат еднакви. Пускането на клипове с призиви за ваксинация, разпространяването на брошури – каквото е направено в момента в големи количества, продължава да не дава убедителни резултати. Създадените нагласи е много трудно да се преодоляват и аз много се надявам новото Народно събрание и новото правителство, което изберете Вие тук, да подходи положително към този въпрос, да се ангажира изцяло с този въпрос, да не седи отстрани и да гледа сеира на министъра на здравеопазването, да викат: „Ти сега какво правиш? Нищо не си направил, още не си ваксинирал хората“, а всички да застанат зад него, всички в общ глас да се опитат да решат този въпрос, защото той е национален въпрос. Това не е въпрос на министъра на здравеопазването, нито даже на Министерството на здравеопазването. Аз твърдя, че това не е въпрос даже само на управляващите, а това е въпрос на всички хора, които са отговорни за грижата на населението. Опитахме се да привлечем и създадохме Обществен съвет по ваксинации. Поканихме популярни хора, известни хора в обществото – от културата, от музиката, журналисти, за да може и те със своя глас да убедят хората, да въздействат на хората да се включат в процеса на ваксинации, защото истината е тази ако искаме да предотвратим затваряне и блокиране на страната, единствената ефективно работеща възможност е ваксинацията на населението. Всички други мерки, които прилагаме колко ефективно, друг въпрос, по отношение на дистанция и носене на маски, могат само да моделират вълната, но не и да я предотвратят, нито да я ограничат, което се вижда много добре в предшестващите вълни. Стъпвайки на знанията за това, което се случи миналата година, на анализа, който изготвихме за смъртността, на изключително високата смъртност, която понесохме последната година, ние изготвихме такъв Национален план за противодействие на следваща пандемична вълна. Само две числа, за да разберете ужаса на това, което се вижда от анализа на смъртността. България през 2019 г. с 15,5 на 1000 е на първо място в света по показателя обща смъртност. 2020 г. след есенната вълна на ковид ние сме вече със 17,8 на 1000 обща смъртност. През пролетта на тази година показателят обща смъртност достигна до 23,4 на 1000. За 2020 г. това, което може би е най-впечатляващото число, за последните 30 години продължителността на живота в България е нараснала с близо пет години поради по-добрите условия на живот, по-доброто здравеопазване и така нататък, човечеството се развива и живее вече по-дълго. За последната година – 2020 г., продължителността на живота в България е намаляла с една година и половина. Това е катастрофален резултат. Само в рамките на една година ние имаме скъсяване с година и половина на продължителността на живота. Двадесет и шест хиляди души за шест месеца – от 1 ноември до края на април, повече са починали в сравнение със същия период, на която и да е през последните пет години. Това е повече от два пъти броя на загиналите във Втората световна война. Това са неща, които ние можем да предотвратим в бъдеще, ако имаме ясен план. Затова изготвихме такъв ясен план, направихме оценка на ситуацията, направихме оценка на рисковете, направихме оценка на ресурсите и изработихме план, който стъпва в основата си на си на предположенията как би се развила ситуацията в страната. На четири групи разделихме възможните ситуации – зелена зона, каквато сме в момента; оранжева зона, ако се повиши броят на случаите на заболелите и ако се повиши броят на заетите легла в болниците; червена зона при по-високи нива на заболели и по-висок брой на заети легла; тъмночервена зона, когато броят на заетите легла вече е от порядъка на над 9000, както беше в най-голямата криза през април месец, като двете крайности са – сега ситуацията, каквато е в момента, и в тъмночервената зона, когато няма да работи нищо, освен заведения за хранителни стоки, аптеки и някои финансови институции, каквото се случваше и през предишните вълни. В двете останали части Планът предвижда детайлно кои от дейностите – стопанските, обществените дейности ще бъдат спирани, когато се стигне до тази вълна. Това позволява предвидимост, това позволява прогнозируемост, всеки човек може предварително да си даде сметка. Това ще сложи край на лошите практики ад хок – вечерта да се обявява, че утре се затваря или утре се отваря, както и на лошите практики да се отварят бизнеси в разгара на вълната вълната или да се затварят без никакво обяснение. На базата на това разделение на зони ние сме разчели дейността на цялата здравна система. Второто нещо, което е особено важно в случая, е предварителното разчитане на заемането на легла в отделните болници. Една от причините, която беше посочена в анализа, че е довела до мащабно разпространение на вируса е това, че са настанявани пациенти във всички болници едновременно. Това е по-скоро допринесло за разрастване на инфекцията, а не за нейното ограничаване. Затова в този план, който предложихме и на Вашето внимание, ние сме предвидили поетапно заемане на леглата по области. В момента се обсъжда във всяка област този план план – по области заемане на леглата, като се запълни едната болница, следващата болница, така че да навлизат всички във всички болници. Разбира се, в последната фаза пациенти ще има във всички болници, защото толкова са болничните легла. Да се надяваме, че няма да стигнем дотам. На базата на събраната информация – най-вече от учени от света, не само на ползвания експертен потенциал в България, ние разработихме Единен протокол за поведение при ковид в извънболничната и болничната помощ. Той е достъпен на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, всеки може да го свали, всеки може да го използва. Пуснали сме процедура, обществена поръчка за осигуряване на допълнителни количества на лекарства, които бяха изпаднали в дефицит при предишните вълни. Става дума за нискомолекулни хепарини и за кортикостероиди. Осигурена е открита линия за доставка на „Ремдесивир“ – единственият разрешен официално медикамент за лечение на ковид. Стартирана е процедура, която е била забавена, по-неизвестни от мен причини, няколко пъти преди аз да отида в Здравното министерство, процедура за финансово подпомагане за ремонт и оборудване на ковид отделенията в цялата страна – 130 млн. лв. ще бъдат изплатени на 128 лечебни заведения за болнична помощ – общински и държавни болници в цялата страна. В момента се събират проектните предложения и ще бъде стартирано финансирането, така че в рамките на месец голяма част от тази дейност да бъде свършена. Това се отнася за оборудване на отделения, за слагане на отделни входове, за купуване на апаратура, за изготвяне на чисти стаи в болниците – всичко свързано само с лечението на болни с ковид. Планът – всеки може да го види, няма да влизам повече в детайли. Той беше приет с решение на Министерския съвет, като идеята е всеки от министрите да добави, на базата на този медицински план, който е разчетен и финансово, колко най-много би струвало на държавата при пълно развитие на такава епидемична вълна. Планът е всеки министър да добави това, което смята в неговата сфера, че трябва да се направи, така че то да се задейства автоматично, когато се влезе в следващото ниво. Ако влезем в оранжевата зона и това предвижда примерно затваряне на дискотеките, това означава, че Министерството на икономиката, ако има програма за подпомагане на този бизнес – било 60/40, 80/20 или по друг начин, тази програма би следвало да се стартира автоматично – не да се измисля в момента, не в момента да се търсят на кого да се дадат, а предварително да се знае, че тази програма ще засегне 100 души, 1000 или 20 000 души – те трябва да получат такава и такава сума, ще бъдат засегнати по този начин и това да бъде автоматичен процес. Всичко това е разписано, изпратено е в областните щабове. В момента го обсъждат на място. Тя е отворена и може да бъде допълвана и актуализирана, ако има такива специфики на на отделните места. Последното нещо, което искам да кажа, е по отношение на следващата пандемична вълна. Съжалявам, професор Михайлов, че не ми стига времето да захвана темата с болниците, защото тя не е по-малко важна от това, за което говоря, но последното нещо, което искам да кажа, понеже виждам, че времето изтече. Двата основни риска пред следващата пандемична вълна, от гледна точка на това да се намали броят на смъртните случаи, е да се намалят мащабите на пораженията в икономиката и върху здравето на хората. Двата основни риска са свързани – те са повече, но единият основен риск това е ваксинацията. Ниският процес на ваксинация увеличава риска от лоши резултати при една следваща пандемична вълна. Ако този процес не бъде ускорен в момента, в този летен прозорец, който имаме, ние ние няма да имаме добра основа при навлизането на следващата пандемична вълна и броят на заразените няма да бъде малък. Това е сто процента сигурно. Ако Планът за ковид, който сме изготвили, бъде спазван стриктно и бъде изпълняван, това вероятно ще премахне вторият голям риск от лошо управление на кризата, каквото беше през почти цялата минала година, че и пролетта на тази. Планът позволява добро управление на кризата. Това е плюс, който може да бъде използван, за да се постигнат по-добри резултати. Третият голям риск пред системата и през следващата пандемична вълна е изключително лошото състояние на здравната система. Този риск, за съжаление, не може да бъде преодолян в рамките на месец или два. Здравната ни система е тежко дебалансирана както по отношение на отделните специалности, така и по отношение на съотношенията между болнична, извънболнична и спешна помощ лошо организирана, лошо структурирана, зле финансирана от години. Това е създало трайни нагласи, които много трудно могат да бъдат преодолени. Последното нещо, което искам да апелирам към Вас в това изложение, е следното. Мнозина казват: „Ковид има, това не е време за реформи!“ Не, ковид е основание да се бърза с реформите, защото, ако здравната система е в лошо състояние, и най-добрият план за ваксинация да имаме, здравната система няма да може да реагира добре и да се справи по най-добрия начин. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от Преминаваме към първия кръг въпроси в частта на изслушването по въпросите, внесени от господин Георги Михайлов и група народни представители. От „Има такъв народ“? Заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, господин Министър, дами и господа народни представители! Разбира се, знаем, че в залата имаме народни представители с много широка експертност, специалисти по много неща. Аз, за разлика от тях, съм специалист по много малко неща, разбирам от много малко неща, затова ще си позволя да задам въпроси и коментари, които най-вече касаят нашите избиратели – хората, които са дали гласа си за нас. Те ни заливат с въпроси, касаещи в много голяма степен и представения План за действие. Краткият ми коментар за Плана е: не, той не е добър! Планът не покрива изискванията на населението, а в крайна сметка в най-голяма степен нас ни интересува как живее народът, дали народът се чувства добре, дали хората ще запазят своята работа и дали ще могат да живеят по един нормален начин. Чух в доста медии, че ни остават около 40 нормални дни – 40 дни, в които няма да има много рязък скок на пандемията, затова ние трябва да внимаваме как се държим през тези дни, за да не ескалираме болестта. Ще трябва да кажа, че предпочитам и съм готов тези 40 нормални дни да ги заменя за една година живот в локдаун ограничения. Така че в този ред на мисли ще задам конкретни въпроси по Плана и по някои от параметрите в него. Явно е, че ваксините не работят по начина, по който ние очаквахме. Всички искаха ваксините да са много добри и да ни предпазват на 100%. Първият ми въпрос всъщност е риторичен: ако ваксините работеха толкова добре, защо дисциплинирани нации като Великобритания и Холандия, които имат изключително висок процент ваксинирани – те са от водещите в света, защо в момента са в червената зона и защо те имат такива високи нива на заразени? Това е първият въпрос. Ние, бидейки последни в Европа, сме в зелената зона, както всички знаем… ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА Въпросът беше само да кажа за ваксините: защо хората, които влизат в страната, ще бъдат тествани с PCR, говоря за ваксинирани хора? Дали страната ни има подписано споразумение с фирмите производители

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Чорбанов, аз с Вас няма да споря по отношение на имунологията, аз съм специалист по организация на здравеопазване, а не по имунология. Оценката Ви, че Планът не е добър, защото във Великобритания ваксинирани хора се разболяват, не я приемам. Планът е много добър. Планът се отнася до това какви са ангажиментите на държавната администрация и на нейните структури, когато възникне такава вълна, за да помогне на хората. Не очаквайте този план да направи живота на хората прекрасен, това не е неговата цел. Неговата цел е да разпише ясно ангажиментите на всяка част от администрацията какво трябва да прави при достигане на тези, тези и тези нива. Абсолютно резонен е въпросът, който задавате. Това не е само Великобритания, това се отнася за Нидерландия, това се отнася за Португалия, това се отнася за Кипър. Това са страни в червената зона, където има над 50% ваксинирано население. Вероятно една от причините е, че ваксината не препятства 100% разпространението на вируса. Вероятно една от причините е, че все пак има 50%, които не са ваксинирани и са поле за разпространение на вируса. Но това, което е сигурно от данните, които виждаме, и съм сигурен, че ще го потвърдите, е, че смъртността при сегашните вълни, които се наблюдава във въпросните страни, е много по-ниска, отколкото

приемем, че този извод е верен – нека учените кажат дали е така, не съм аз този, който ще го каже, ако приемем, че е така, дори затова си струва да бъдат ваксинирани хора, тоест повече с никакъв друг ефективен механизъм ние не разполагаме. Вие го знаете по-добре от мен.

България е участвала в договарянето на условията по Споразумението. Това е станало през 2020 г. Те са подписани при условията, които са и в момента. Да, всяка страна – членка на Европейския съюз, споделя отговорността за евентуални последици при прилагането на ваксини. Добрата новина до момента е, че такива последици в нашата страна няма регистрирани, ние имаме почти два милиона поставени ваксини в страната към днешна дата – няма нито един смъртен случай или някакъв случай на много тежки, нежелани реакции. Това е

2023 г. Всички европейски страни са се включили в това споразумение за допълнителна доставка на ваксини. Ако се наложи, ако има изменчивост на вируса и сегашната ваксина не действа и това наложи допълнителна ваксинация, България заяви и закупуване на определени количества монотонални антитела, които ще бъдат необходими за хора, които не могат да развият имунитет. България положи и полага в момента огромни усилия част от ваксините, които не могат да бъдат използвани и срокът им на годност изтича, да бъдат дарени на трети страни или продадени на трети страни. Предвид начина, по който е подписано Споразумението с с производителите на ваксини, това се оказа изключително сложна процедура. Повече от месец време отне на екипа на Министерството на здравеопазването и на Министерството на външните работи да договори договори изпращането на такива ваксини, в случая за държавата Бутан, но проблемът с ваксините на „Астра Зенека“, които са договорени в количество от 4,5 милиона ваксини – очакваме доставка през тази година, а са използвани 450 хиляди до този момент при почти пълния отказ на населението да се ваксинира с тази ваксина, ще остане и за следващото правителство, което Вие ще изберете. Трябва да бъде решено какво ще се прави с тези ваксини, при положение че цялото население фактически отказва да ползва тези ваксини. Интерес има само към останалите

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми доктор Кацаров, в предложения от Вас Национален план Вие говорите за така наречената добра възможност на ниска заболеваемост в страната. В тази връзка искам да Ви попитам как се възползвахте от тази добра възможност за повишаване на ваксинационния обхват? Какви са конкретните мерки, които Вие сте предприели за догонващо ваксиниране, имайки предвид факта, че споделихте, че сме последната държава в Европейския съюз по ваксинационен обхват? Посветихте доста време да говорите за Вашия предшественик, но нека да говорим за това какво Вие ще оставите на този, който ще дойде на Вашето място, по отношение на това какви конкретни планове имате Вие за месеците август, септември, октомври, ноември и декември, особено за това, че Вие признавате, че се очаква такава вълна. Има ли отказани дози ваксини? Колко са тези доставки, в какъв размер и брой през втората половина на юни досега?

Благодаря Ви, госпожо Сачева. По отношение на ваксините, има риск за унищожаване на 22 хиляди ваксини от „Астра Зенека“, чийто срок на годност изтича в края на месец юли. За други ваксини в момента няма такъв риск. Останалите са с по-дълъг изтичащ срок и те не са в риск, но част от тях вероятно ще трябва да бъдат дарени или продадени на трети страни. По отношение на доставки, които не са получени до този момент, България е поискала отлагане на тези доставки, но договорът е сключен и ние сме длъжни да ги получим. Ние сме си ги платили и трябва да получим тези ваксини. Задействана е процедура по предварително разпределение, особено що се отнася до ваксините на „Астра Зенека“, преди те да са влезли в страната, която е по-лесната

не е тема само на нашата страна и то не е само в рамките на нашата граница. Ваксинирането на хората в другите страни помага индиректно и на хората в нашата страна, защото намалява като цяло разпространението на вируса. Що се отнася до усилията, които положихме да подобрим ваксинацията в страната, те са свързани с няколко неща. Първото нещо, осигурихме доставката на ваксините на общопрактикуващи лекари до местата, където работят, за да не се налага да пътуват и това да бъде причина да отказват да участват във ваксинационния процес. Второто нещо, което направихме, разпространихме брошури по пощенските станции, по тото пунктовете. Третото нещо, което направихме, преведохме клипове със съдействието на българските медии. Те се излъчват многократно в радиа, телевизии и така нататък. Следващото нещо, което беше направено, беше създаден този обществен съвет, който, надявам се, Вие да продължите и със следващото правителство, да привлечете още хора в него, за да може да се получи въздействие не от политиците – хората са резервирани към това, което казват политиците, и с право са резервирани. Пак казвам, това е национална задача и в нея трябва да участват всички. Не трябва да се оставя тази работа само на политиците. В момента сме в ход на преговори с мобилните оператори, предстои провеждане на SMS кампания, която е свързана даже със символични награди за част от ваксинираните, и такива неща – това ще остане вероятно за следващото правителство да бъде продължено. Но независимо от всичко, това, което искам да подчертая – дебело, аз си оставам привърженик на това, че ваксината е доброволна и че хората трябва с разума си сами за себе си да преценят как да постъпят. Затова, поставяйки въпроса – беше обсъждан въпросът да се дават ваучери, да ходи на море, този, който се ваксинира, казвам: боже мой, каква по-голяма награда може да предложим на някой от наградата, че спасява собствения си живот и живота на близките си хора?! Ако той не разбира това нещо, трябва ли ние да го лъжем с ваучери или с някаква друга награда, за да направи нещо, за да спаси живота на себе си, на родителите си, на баба си, на дядо си? Не е ли най-добре да се опитаме да направим този разговор разумен, да убедим хората да вземат сами за себе си това решение, да го направят със съзнанието, че помагат на себе си и на другите? Според мен такъв подход трябва да изберем. Разбира се, примерът на други държави винаги може да бъде заимстван. Вие виждате какво става във Франция, виждате какво става в Гърция, и в други държави, въвеждат се задължения задължения за ваксинация на определени групи население. Това не е съвсем необосновано. То е свързано с риска от предаване на зараза на други хора. Логиката е такава, нали? Ти не отговаряш само за себе си, но и за тези, за които се грижиш. Вие, като Народно събрание, може да обмислите впоследствие и подобен тип мерки, ако прецените, че е необходимо, но аз продължавам да бъда твърд привърженик на това: това: нека да остане доброволна ваксинацията, нека да се убедим, да се опитаме да убедим хората да го направят, защото чувстват потребност, защото смятат, че така е правилно. Това ще бъде много голям успех, ако успеем да постигнем такава промяна в обществените нагласи нагласи в нашата страна, но това няма да стане с усилията на един или двама души. Това ще стане с усилията на всички, ако всички отправят послания в тази посока. Ако продължаваме да отправяме противоречиви послания, страхувам се, че няма да се получи добър резултат, и тук всеки човек трябва да поеме своята отговорност като специалист, като политик и като човек, защото една дума, казана накриво, може да повлияе лошо на много процеси и на много хора.

уважаеми министър Кацаров, уважаеми колеги! За мен като специалист има три основни неща, които следва да се дискутират

структурирането на питането, и то остана недискутирано от Вас, когато се предприемат мерки, доктор Кацаров, спрямо една инфекция, първото нещо, което прави екипът, който предприема мерките, е да има ясна картина какво се е случило в страната. Вие ентусиазирано – и аз споделям Вашия ентусиазъм, споделихте с нас едно частно изследване на една лаборатория, спомняте си го това, нали? Сега обаче е време държавата да направи тези усилия в рамките на този темп – месец август, който е нулев темп. Тук тези сърцераздирателни приказки, които слушам от жълтите сайтове, как ни остават последни дни, този, който знае колко броя са боледували в България и колко са ваксинирани, много добре разбира дали ще има последни дни, кога ще дойде евентуална вълна и дали въобще ще дойде. Това ще си говорим есента. Но ние трябва да имаме, първо, ясна картина. И това беше предложението на БСП, което тук ние току-що споделихме с Вас – направете такова изследване, имате огромен брой лаборатории – частни и държавни. Това ще Ви коства много по-малко пари, отколкото, ако есента действително блокираме системата, и тогава ще ни струва огромни средства. Вторият въпрос, който е изключително важен, споделям Ви го пак като специалист и като участник в лечението на пациенти с COVID-19 в така споделените правилно от Вас, но отричани тук от някои колеги със замах, тежко в технологично отношение болници в цялата страна. Аз бях свидетел как цели семейства пристигаха и се молеха да бъдат приети – даже го споделих с колегата Ангелов тава нещо, споделих го и с медиите. Помолих тогава – и Вие сте записали нещо, което е много важно: да се поставя акцентът върху амбулаторното лечение на COVID-19. Това трябва да стане алфа и омега на политиката на Министерството, тъй като, казвам го на всички тук в тази зала, които не са специалисти, тази инфекция в 95% от случаите може да бъде лекувана амбулаторно. Ако Министерството на здравеопазването не постави акцента върху това в следващия месец и половина, пак рискуваме да се плъзнем по медийни

но е много важно да се определи, балансираното участие на всички лечебни заведения в системата. Защото като отворим Вашия план, и като видим колко легла има в държавните и общинските болници, пък като видим в другите колко легла има, е, бога ми, пак ще се стовари целият юмрук върху държавните болници и да не стане пак същото – „Пирогов“, Военна академия и Александровска, да се пренатъпчат централизирано от цялата страна със случаи,

Смъртността месечно в България е 8 – 10 хиляди души, Вие го знаете много добре. Смъртността е от социално значими заболявания, които бяха стопирали своето лечение тази година и половина. Там трябва да бъде акцентът на Министерството. Благодаря Ви, госпожо Председател, за забележките. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Михайлов. Заповядайте, господин Министър.

бяха повече заключения и изводи, отколкото въпроси. Голяма част от това, което казахте, аз го споделям. Факт е, че извънболничната помощ по една или друга причина остана малко встрани от противодействието на ковид до този момент. Нещата се промениха с ваксинацията, защото данните сочат, че най-големият брой ваксини към днешна дата са поставени от общопрактикуващите лекари. Тоест от тази гледна точка има едно активизиране на участието им в процеса на противодействие на ковид. При всички случаи е важно да се препоръча да бъдат създадени организационни и финансови условия тази извънболнична помощ да се включи по-активно и в противодействието на самата епидемична вълна – в диагностиката, и в лечението, както Вие правилно споделяте, че в 9 от 10 случая се лекуват амбулаторно. Въпросът е това да се направи прецизно. Предпоставка за такова участие е и създаденият и приетият вече Единен протокол за поведение, който касае и болничната, и извънболничната помощ. Що се отнася до изследването, за което споменахте, да, така е. Ние показахме едно едно лабораторно направено изследване през месец май за броя на хората, които евентуално са се срещали, но то не е представително, както правилно отбелязахте. То дава може би само най-обща представа за това колко хора. Това изследване на антитела, проведено в цялата страна, подчертавам, не е представително и не е основание да се правят генерални изводи. Неговите данни бяха, че около 40% от населението се е срещало по някакъв начин с вируса – дали се е боледувало, дали се е ваксинирало, но е развило антитела. В момента ние провеждаме такова събиране на данни от цялата страна за целия период на пандемията. От 1 март на миналата година до днешна дата се събират данните в няколко категории. Събират се всички случаи, в които има регистриран положителен тест – било PCR, било антигенен тест, всички случаи, на които е поставена диагноза амбулаторно ли, или в болнични условия, свързана с ковид; всички случаи на ваксинирани хора и всички случаи на изследвани антитела за целия период от време. Разработен е софтуерът, данните в момента се извличат от лечебните заведения от цялата страна и аз правя всичко възможно до края на седмицата те да могат да бъдат събрани, обработени, изчистени от дублиране. Те ще бъдат на разположение по възраст, по пол, по населени места, по области и така нататък. Тези данни ще ни дадат картината за най-малкия брой български граждани, които са се срещали с ковид. Казвам най-малкия, защото вероятният брой на хората, които са се срещали с ковид – имунокомпетентни, да го кажа така, по отношение на ковид, със сигурност е по-голям, защото немалка част от нашите сънародници са преболедували, без да бъдат регистрирани от здравната система като хора, които са се срещали с ковид. Било защото тези тестове дълго време не бяха безплатни и това ограничаваше хората да си правят PCR тестове, било защото хората не искаха да влизат под карантина и затова прикриваха, че имат заболяване, не позитивираха или правеха диагностиката си тя да не става достояние и да не се регистрира в здравната система. Така че това, което ние ще можем да посочим като данни и да послужи като основа, професор Михайлов, за по-добро планиране по-напред, е най-малкият брой хора, които вече са се срещали с вируса. Това ще позволи да направим някаква преценка, анализ за това колко близо сме до така желания от всички колективен имунитет, който би ни позволил да дишаме по-спокойно и да не се страхуваме от затваряне на икономиката, затваряне на различни дейности и бизнеси. Така че в отговор на Вашия въпрос – това, надявам се, ако всичко върви, както трябва, и ако успея да се преборя с бюрократичната машина, ще го имаме в края на тази седмица и ще го направим достояние, разбира се, на всички и на специалистите имунолози, най-вече, на тяхното мнение ще разчитаме и оценка на тези данни. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. От „Демократична България“? Заповядайте.

уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Няма да повтарям думите на преждеговорящите. Чухме много преждеговорящите. Чухме много от фактите, които са впоследствие на управлението, което беше на ГЕРБ. Какви са последиците? Това, което се случи, тази смъртност, която ние видяхме, беше поредица от много грешки, които са

Да, видях и прочетох каква е легловата база, как ще бъдат разпределени лекарствата, които са крайно необходими с нискомолекулярните хепарини и с дексаметазона това са неща, които са наистина добри и прогнозирани, но искам да Ви попитам: тъй като в много от малките населени места и в много от областните болници огромен е проблемът с медицинските специалисти. Бихте ли ми казали имаме ли готов план за това и евентуално колко броя медицински специалисти ще бъдат подготвени да бъдат насочени именно към ковид отделенията, които при определена фаза ще имат нужда от подкрепа от техни колеги?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Споменах за тежките дисбаланси, в които се намира нашата здравна система. Един от тях е в дисбалансите голям – малък град, отдалечени населени места. Това беше една от причините организираните мобилни екипи да бъдат насочени към ваксинация, възможност за ваксинация в такива малки отдалечени населени места, където няма и общопрактикуващи лекари и достъп до първична извънболнична помощ, камо ли до специализирана или или доболнична помощ. Провеждахме даже срещи – има такава организация на кметовете на населените места, с ръководството на Националното сдружение на общините, като искахме от тях съдействие за това да се възползват от тези мобилни екипи, каквито има към всяка регионална здравна инспекция, за да могат тези хора, които са трудно подвижни, неподвижни или са твърде далеч да могат да се възползват от услугите на мобилните екипи и да бъдат ваксинирани. Що се отнася до лечението на болни с ковид, има райони на страната, където наистина възможността за предлагане на медицинска помощ е силно ограничена, в това число и на болнична медицинска помощ. Целта на Плана е точно тази – да бъдат разчетени броя на лиглата, и при запълване на леглата да е предварително ясно къде се настаняват следващите болни. Няма как да се разкрият нови легла и нови възможности. Те могат да бъдат разкривани ад хок, но това също е с ограничени възможности. Това е една от причините, между другото, да апелирам към Вас да пристъпите към промени в законодателството, така че да улесните лечебните заведения в това да се преструктурират, да могат да се преструктурират бързо и да отговорят на променените потребности на населението. Един от проблемите, с които се е сблъскал моят предшественик министър Ангелов – като министър на здравеопазването, е това, че всъщност законът в момента не позволява да се разкрият незабавно нови структури. Това е процедура, която отнема няколко месеца, а пък Законът за здравното осигуряване не позволява да се сключи договор със Здравната каса в същата година, в която е разкрита новата структура. При появата на такъв тип пандемична вълна, здравната система не може да реагира, защото самият закон ѝ забранява. Това беше преодоляно със заобикаляне на забраната благодарение на извънредната епидемична обстановка, издаване на извънредни заповеди и ние продължаваме да сме в този извънреден режим. Правилният подход е да се промени законът и да се позволи на лечебните заведения да могат бързо да се преструктурират. Ако те имат потребност от това да разкрият повече ковид легла, защото в момента се търсят повече такива легла и населението има потребност от такива легла, те да могат да го направят бързо, в рамките на няколко дни или в рамките на седмица, за да могат да реагират на тези потребности, съответно, ако тези потребности отпаднат, да могат бързо да приключат тази дейност и да се върнат към обичайната си дейност. Едно от нещата, които се надявам да не бъде допускано, което аз отчитам като грешка по време на целия този пандемичен период, е, че в епидемичният период, който беше през миналата година, заради страх или заради прекомерна предпазливост, за много дълъг период от време беше забранено извършването на планови медицински дейности. Това, професор Михайлов, помогна за това, което казвате, че много хора забавиха диагностиката си, забавиха лечението си и със сигурност това е един от факторите, който е допринесъл за повишаването на общата смъртност. само в критична ситуация да се спира тази планова дейност, която е основната част от дейността на лечебните заведения за болнична помощ. Затова отговорът ми е: да, на това дали могат да се адаптират болниците към потребностите на населението от тези райони, но той е свързан със спешна поправка в законодателството и даване на възможност на лечебните заведения бързо да могат да бъдат гъвкави, бързо да могат да се преструктурират и да могат да откриват колкото са необходими такива сектори, дейности и отделения, да ангажират хора, за да могат да обслужат нарасналия брой на болници с ковид, ако такъв има. И това е нещо, което се отнася не само до ковид,

Правим обратно предложение – да удължим работното време до изчерпване на дневния ред.

Подлагам на гласуване предложението за удължаване на работата на пленарна зала до приключване на т. 5 от дневния ред. Гласували

ще са необходими за посрещане от здравната система на следваща вълна на коронавируса при най-песимистичния сценарий. Според информацията, която е публична, пък и от трибуната преди малко казахте, че от Оперативна програма „Региони в растеж“ 126 млн. лв. ще бъдат осигурени за 132 лечебни заведения за подобряване на инфраструктурата и въобще на оборудването на тези болници. Вие ги посочихте вече, да не ги повтарям. Това е добре, защото ще се надгради това, което е направено в страната за потребности, които биха възникнали. Като друг източник на средства посочихте държавния бюджет. Посочихте също, че няколко милиона ще са необходими за доставка на тестове, други средства ще се осигурят от бюджета на НЗОК за НЗОК за работещи на първа линия. Тук искам да отворя скоба – нашата позиция е, че не бива и не следва да има диференцирано заплащане на медиците, на медицинския персонал, които са на първа линия, критерия с какво работно време са работили. Те са в контагиозна среда, в заразна среда, да не кажа рискова среда, така че заплащането трябва да бъде по-скоро в аспект за тези, които работят повече часове – над 12, 24 часа, там да има диференциран подход, да бъдат мотивирани и коректно и обективно да бъде оценен трудът на колегите. И Вие, и аз като лекари го знаем много добре. За съжаление, Вие и други експерти посочихте, че може да има вълна още в края на август. Дай боже, да не е така, но ако има, ние трябва да имаме готовност за това. Във връзка с това моят въпрос е: налични ли са всичките тези средства за подготовка на здравната система за посрещане на следваща вълна на коронавируса, ако тя дойде още в края на август, ще бъдат ли готови лечебните заведения да се активират и може ли да се осигурят тези средства, ако не бъде одобрена актуализация на бюджета? И освен това по отношение на ваксините, споделяйки аргументи, които Вие и колегите и с оглед на критичното ниво – вярно, че колегите дадоха пример с Англия и Германия, но има и друг пример – Израел, където вследствие на високото ниво на ваксинация на населението почти няма болни и смъртността е една от най-ниските в света. Всички това го знаем, така че ваксинация, аз като лекар

съдействие, даже и финансиране – и на позитивните аспекти, и на негативните последици, за които всеки един от нас като лекар знае, че трябва да има ваксинация и трябва населението да се ваксинира, и то с възможно най-ускорени темпове. Но, обобщавам въпроса си: дали ще бъдат осигурени тези средства, защото тук, за разлика от други политики, нямаме право на алтернативи и в последния момент на релокация на средства от едно перо на друго перо? Тези средства трябва да бъдат налични. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Заповядайте, господин Министър. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми доктор Чакъров, благодаря за въпроса, който поставихте и за призива, който отправихте като лекар. Може би всеки, излизайки на тази трибуна, трябва да го отправя, за да покаже своята съпричастност към към този процес. Средствата, за които стана дума, няма да бъдат осигурени, ако не бъде направена актуализация на бюджета. Те не са планирани предварително тези средства. Към тях трябва да добавя, че ще се ползва ресурс и от Националната здравноосигурителна каса – не само от не само от държавния бюджет, но и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, и също така да Ви уведомя, че това са средства, които са разчетени, които биха били необходими в най тежката възможна ситуация на здравната система. Към тях трябва да бъдат добавени разчети на Социалното министерство относно социалното подпомагане на социално слаби хора в пандемичната вълна, средствата по програмите на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката за подпомагане на спрени стопански дейности на хора, които са останали без работа в пандемичната вълна. Тоест сумата на необходимите средства ще бъде доста по-голяма от тези над 500 млн. лв., които са само потребни на здравната система при най-лошото развитие на Можем да си спестим много от тези средства, ако се отнесем по-ангажирано, по-отговорно към процеса на ваксинация, ако убедим близките си хора, ако убедите Вашите последователи, Вашите съпартийци, Вашите привърженици, че това е важно, ако щете дори важно за държавата, а не само за техния личен бит и за техните лични хора, защото тази сметка я плащаме всички. Тя може да изглежда имагинерно от държавния бюджет, но държавният бюджет, както всички знаем, това са парите на нашите сънародници, това са парите на данъкоплатците. Сметката ще я платим всички. Много по-евтино за нашата държава и за нашето общество ще бъде, ако хората се ваксинират. Разходите ще са значително по-малко, несравнимо по-малко, отколкото биха били в случай на най-тежката ситуация на развитие на пандемичната вълна. Информационната кампания не е достатъчна, то се вижда и от резултатите. Тя, ако беше ефективна и достатъчна, резултатите нямаше да са такива. организация се съгласи да ни подпомогне, включително и финансово, в размер на сума до 500 хил. долара, свързани с провеждането на такава информационна кампания. Аз споменах някои от нещата, които в момента се движат и ще стартират през август месец, следващото правителство ще може да ги движи и продължи нататък, но усилията в тази посока трябва наистина да продължат. Важно е също да бъде подчертано, че тя трябва да бъде насочена към всяка целева група, защото мотивите и аргументите на хората от отделните целеви групи да се откажат са различни в отказа им да се ваксинират. Слава богу, представителите на религиозните общности – аз искам да използвам случая да им благодаря, се отзоваха на нашата покана за участие за участие в този обществен съвет, с изключение, между другото, на Българската православна църква, но те също не са противници на ваксинацията, извадиха някакви други аргументи, че не може техен представител в този момент да присъства, така че приемам, че те също са наши съмишленици в този процес. Всички религиозни общности, които бяха представени, които са представени в страната и които присъстваха на този обществен съвет, заявиха категоричната си подкрепа за този процес. Самите те казаха, че съдействат всячески – използват вероизповеданието, службите, които водят, срещите си с избирателите, за да подкрепят процеса на ваксинацията. Това заявиха техните ръководители, което също намирам, че е една положителна новина. Следва да се има предвид и че резултатите от тази кампания не може да се очаква да дойдат на другия ден. Това е процес. Една добре провеждана кампания в момента вероятно би дала своите положителни резултати в рамките на следващия или по-следващия месец. Ако това се види, значи тя е била тя е била успешна, но времето няма да ни чака. Времето е такова, каквото е, ситуацията е такава, каквато е. Така че всяко усилие в този момент си заслужава да бъде направено. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. И от „Изправи се БГ!“ – заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър на здравеопазването, уважаеми колеги! При предходната трета вълна от COVID-19, въпреки че постоянно слушахме от телевизиите и медиите от управляващите към този момент, че реално болниците ни са напълно подготвени да посрещнат предстоящата ковид вълна, това, което реално се случваше в болниците в областите в страната беше следното: един-единствен лекар беше едновременно дежурен и в ковид отделението, и във вътрешно отделение или друго отделение от общ характер в болницата, което, разбира се, предполага около 10-12 пъти на дежурство да обличаш и събличаш защитни предпазни средства, да даваш консултации в цялата останала болница, да циркулираш между едно по своя характер инфекциозно отделение и цялата останала болница. Това под надслов: „Българският модел за справяне с кризата“. Има ли сега предвидени конкретни мерки във Вашия план за подготовка на държавата, които да не допуснат подобен кадрови дефицит в определени региони, засегнати най-тежко от пандемията, да се случи отново, поставяйки в риск здравето и живота на пациентите и на техните лекари? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, рискът това нещо да продължи да се случва на отделни места съществува. Няма да си затваряме очите и да казваме, че нещата са розови и всичко е направено. Сам по себе си планът няма как да покрие този риск. Той обаче може да бъде намален значително, ако се промени начинът на финансиране на тази дейност, за което има постигнато някакво ниво на съгласие между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски лекарски съюз, и то не само по отношение на финансирането на дейността в болниците, но и в търсене на механизъм за финансиране на дейността и в амбулаторни условия за лечението на ковид пациенти. Вече беше променена методиката за заплащане на тези прословути 1000 лв. за първа линия с цел да се насочат средствата повече към хората, които реално се сблъскват с проблемите на ковид, защото се получи една недобра ситуация – в стремежа на всяка цена да се подпомогнат всички предоставяха пари, които достигаха до хора, които нямат нищо общо с лечението на ковид, нито са се срещали даже с пациенти с ковид. Просто методологията и подходът беше направен по такъв начин, че наред с хората, които наистина

Заедно с тях, които заслужено са получили допълнително възнаграждение, са получавали допълнително възнаграждение и хора, пак казвам, които не са имали нищо общо, включително и хора от администрацията – има сигнали за такива неща. Тази методология беше променена да насочи тези средства към действително работещите хора и тези, които се изправят срещу ковид, за да повиши ефективността на работата. промяната в начина на финансиране на дейностите от страна на НЗОК и Българския лекарски съюз, и това, което казах и преди, което ще повторя отново – промяната в законите и позволяване на една по-голяма гъвкавост на болниците да реагират на такива ситуации, са инструментите, които ще помогнат тези случаи да не се повтарят, или, ако се повтарят, да бъдат много по-малко и на много по-ограничени неща, за които Вие говорихте. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Сега преминаваме към първите въпроси по изслушването относно ваксинационната кампания. Започваме с първия въпрос от „Има такъв народ“. Заповядайте. Уважаеми господин Министър, преди да задам въпроса, само ще вметна, че заявихте преди малко, че няма в България тежки странични ефекти от ваксините, което не е вярно. Мога да Ви свържа лично с хора, които са пострадали с инсулти. Ще Ви ги дам. Нямате никакъв проблем. Ще Ви дам контактите и самите хора ще Ви докарам на крака. Въпросът ми е следният. Бих искал да ми посочите точни данни, или ако не можете, в най-най-скоро време да ми дадете точни данни на следния въпрос: колко хора в България, които са прекарали COVID-19 и са били доказани с PCR тест, колко от тях повторно са се разболели? Защото от тези с ваксините има много случаи. Нали съм ясен? Въпросът ми е изключително кратък. Надявам се на точен отговор.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Йорданов, когато казвам, че няма тежки странични реакции, имам предвид, че в страната има изградена законова система за регистрация на такива странични реакции. Данните от тях се публикуват на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата. Това са официално регистрираните случаи. Ние като държавна администрация боравим с тези официално регистрирани случаи, които

Ще Ви бъда благодарен за всякакви други данни, които да насочат компетентните органи, ако не са регистрирани, да ги проверят, защото това е важно. Това е важно за всички хора, за тези, които употребяват ваксини. Ние трябва да сме наясно с тези неща като общество, като управление на държавата и да не препоръчваме нещо, което не е добро.

истината е най-добрата политика, изрично разпоредих на Изпълнителната агенция по лекарствата не само да публикува кратките характеристики на ваксините, за да може всеки да прочете кои са възможните странични реакции, но да публикува всички данни с подробности за регистрираните до този момент странични ефекти, за да не остане някой от обществото с впечатление, че нещо се прикрива, или има нещо, което не се казва. Това е всичко, което е официално регистрирано. Аз отправям призив от тази трибуна към нашите сънародници: ако имате съмнение за получен страничен ефект, какъвто и да е той, важно за Изпълнителната агенция по лекарствата, важно за държавата е да съобщите за това нещо на своя лекар, или на Изпълнителната агенция по лекарствата, или на Министерството на здравеопазването, за да бъдат регистрирани и проверени тези случаи. Така помагате на всички други хора. Аз Ви казах, извинявам се, не в неделя, но до края на тази седмица ние ще имаме, надявам се пак – ако успея да се преборя с бюрократичната машина, ще имаме данни, които да ми позволят да отговоря и на втория Ви въпрос, който поставихте, за това колко от ваксинираните хора са регистрирани отново като преболедували, защото в момента се събират… И този въпрос, и тези, които са ваксинирани и са регистрирани повторни случаи – тази информация се надявам да бъде налична и достъпна на всички. Нещо повече – системата е изработена не да ги събере еднократно, а тя ще продължи да ги събира оттук нататък с натрупване. И тези данни могат да бъдат достъпни, разбира се, в неперсонифициран вид, за всички, които желаят да ги видят. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Министър, преди малко споменахте, че създаденото отрицателно отношение към ваксините, основа за малкия брой ваксинирани. Напълно съм съгласен с Вас. И моят въпрос към Вас е следният: ще призовете ли всички онези медии, публични личности и протестиращи граждани, които гориха маски и обясняваха, че вирусът не е опасен,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми народни представители, благодаря за въпроса. Да, ваксиниран съм. Преболедувал съм и съм ваксиниран. Двойно защитен съм. Призовавам всички наши сънародници – и тези, които са горели маски, и тези, които са казвали, че вирусът е безопасен, да преосмислят това си виждане и да призоват хората да се защитят по-добре. Отправям този призив не за първи път, но за първи път от трибуната на Народното събрание. Надявам се да бъда чут и отново ще повторя това, което казах и на доктор Чакъров: да направим така – всеки, който излиза, да прави такъв призив, за да покаже на коя страна е в този процес. Може да не е винаги, ама поне в днешния ден да казва: аз съм на тази страна и призовавам това да бъде направено, така както аз го правя в този момент.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми министър Кацаров, уважаеми колеги! Едно от най-тежките последствия за обществото през последната година и половина във връзка с пандемията COVID-19 в Република България беше отражението й върху образователната система. Ние се наслушахме в началото на едни бодряшки и възторжени приказки как онлайн обучението много добре се възприема, всички се справят чудесно, и видяхме сега в изявлението и представителя на Министерството на образованието, и на специалисти какви катастрофални последствия има за българските деца. Само ще си позволя да Ви припомня преди въпроса и изявлението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че много лесно светът може да отиде към образователна катастрофа, която ще се отрази страховито на всяка една отделна нация в следващите 10-15-20 години. Моят въпрос към Вас е. Първо, в страни като Съединените американски щати вече се предприемат мерки за ваксинация на граждани под 18 години. Има и ваксини, една от тях вече влезе в разрешителен режим, другата също влиза в разрешителен режим. Какви са Вашите взаимоотношения с Министерството на образованието, за да се подготви такъв ваксинационен план за българските училища? план за българските училища? И второто, гледайки Вашия план, тук говорихме с колегите от „Има такъв народ“, ние не виждаме промяна, независимо от многото данни, които излязоха от специалисти и от специализирани съсловия за това как повлиява тази инфекция на младите хора. И сега в плана отново при едно ниво на плана се затварят едновременно и училищата, и питейните заведения, давам само пример, и игралните зали. Като повечето специалисти в света категорично препоръчват – това го осъществи и Франция, и много други страни, България беше с най-затворен режим по отношение на образованието – максимално да бъдат оставени българските ученици на присъствено обучение. Благодаря Ви, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА

Те разработват с наше участие и подкрепа кампания сред учителите с желанието да се увеличи броят на учителите, които са се ваксинирали, тъй като той също е много нисък. Ние сме изправени пред такава дилема – има риск, ако има присъствено обучение, от заразяване и заболяване на учители, и в същото време нежелание на голяма част от учителите да се ваксинират, за да намалят този риск. Що се отнася до това кой кога затваря, то това не е направено по моя приумица или на някой друг. Аз вече имах възможност да кажа: аз разбирам от организация на здравеопазване, не съм микробиолог, нито инфекционист, а планът за това кой кога трябва да бъде затварян, е направен от епидемиолозите, и той стъпва на базата на опита, който имаше от предишните две големи вълни, които преживя нашата страна. Като принципът, който е следван, мога да кажа най-общо, аз това знам, е, че последни затварят най-малките. Детските градини са накрая. Те ще останат да работят почти през цялото време, ако се стигне до повишаване. Започва се от най-големите и се стига до най-малките, като са планирани разминаване в часовете, след това спиране, след това другите, другите и накрая най-малките, когато вече няма накъде. когато вече няма накъде. Що се отнася до ваксинацията на деца, да, така е – една от ваксините има разрешение за употреба за ваксинация над 12-годишна възраст. Очаква се всеки момент, може и да е получено вече разрешение втора ваксина да се прилага на такива деца. Но на въпросите, които са отправяни и досега към мен, аз ще отговоря по същия начин и пред Вас: не е работа на държавната администрация да казва дали да се ваксинират децата. Работа е на лекаря, който ги лекува, техния личен лекар. Това е медицински въпрос. Той, заедно с техните настойници, трябва да прецени дали да ваксинира децата и кога да ги ваксинира. Не е проблем, който администрацията трябва да решава. Благодаря Ви. От „Демократична България“? Заповядайте. Госпожо Председател, господин Министър, дами и господа! Вчера излезе изследване отново в българската преса на Националния здравен институт в Италия. От началото на февруари досега причината да се ползва началото на февруари като дата е, че тогава е започнало реалното ваксиниране в страната, а досега в Италия има 35 774 смъртни случая от коронавирус. От тези почти 36 хиляди само 423 са на хора, които са били ваксинирани по адекватен начин, тоест два пъти, което означава около един процент – 1,2%, и при това средната възраст на тези хора е 88,5 години – на тези, които са били ваксинирани, но въпреки това са починали – те са имали много предварителни заболявания. Ваксините работят! Ваксините работят! Трябва да го кажем от тази трибуна и трябва да правим всичко възможно да го комуникираме на хората. Трябва да търсим лидери на мнения. По някой път те се намират на най-нестандартни места. Има един мъничък остров, който се намира между Англия и Франция в Ламанша. Те например бяха установили, че най-големите лидери на мнение на острова са фризьорките, понеже жените прекарват там часове наред, и там на този остров доскоро имаше най-висок процент ваксинирани. Не казвам, че трябва да правим точно това. Това, което казвам, е, че трябва да търсим нестандартни кампании. България се очертава като държава, която е особено скептична към ваксините, включително хора като уважаемите от мен господин Йорданов, господин Чорбанов, които са лидери на мнение, самите те и пред своите общности, и изобщо в страната, и те имат нужда от убеждаване. Тук не говорим за убеждаване, което да използва сила. Около мен вчера ги броих – 26 души, близки мои са починали от коронавирус. Един от тях е 27-годишен студент на съпругата ми, друг е личният ми лекар. Почти всички са бащи, родители на мои приятели. Нито един досега ваксиниран не е починал. Да, ясно е, че Делта вариантът по някой път пробива и някои ваксинирани хора се разболяват, но смъртността и там е драстично по-ниска. Да, по всяка вероятност ще е нужен бустер за някои ваксини след шестия месец, но абсолютно еднозначна – ваксините работят. Моят въпрос към Вас: мислили ли сте за някаква по нестандартна кампания? В България има страхотно талантливи хора и съм сигурен, че от творческите агенции ще има хора, които pro bono ще са готови да търсят варианти за нестандартна кампания,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи господа народни представители! Изцяло споделям това, което казахте. Да, стандартният подход не върши работа. То се вижда, че досега предимно стандартни подходи са използвани и те не вършат Необходима е наистина кампания, която да се насочи към различната психология на различните групи хора, включително и от лидери на мнение, както Вие правилно споделихте. Факт е, ще потвърдя това нещо, в България официално леталитетът от ковид е четири на сто. Леталитетът е показател, който измерва броя на починалите спрямо броя на заболелите от дадено заболяване, разбира се, с уговорката, че има вероятно по голям брой заболели, които не са регистрирани, но това са данните, с които разполагаме в момента. Направени са около 2 милиона ваксини. До този момент няма нито един регистриран случай на човек, който е починал след правене на ваксина.

безспорно е, че ваксината не е опасна – ковид е опасен! От ковид можеш да умреш, от ваксината със сигурност няма да умреш. Няма нито един регистриран смъртен случай. (Реплики.) Дори от тази гледна точка, нашата страна говоря, официално не е регистриран, дори от тази гледна точка трябва да кажем ясно – да, тя дали е ефективна или не, вероятно тепърва ще се събират допълнителни доказателства, ще се изучава дали ще трябва още една бустерна доза, и две бустерни дози, също са неща, които науката трябва да реши, не не политиците. Това, което ние трябва да кажем на хората е не се страхувайте, вероятността да починете от коронавирус е стократно по-голяма, отколкото да починете от това, че сте се

За никой не е тайна, че много скоро, вероятно в рамките на следващия месец ще преминем към следващите зони, които сте разписали в този Национален оперативен план за противодействие на COVID-19. Аз съм горещ привърженик на балансираните мерки, защото изключително неприятно е, ако стигнем до противопоставяне на медицинските към икономическите мерки. Затова искам да си позволя да коментирам този Национален оперативен план за противодействие на COVID-19, от гледна точка на това, че той съдържа единствено и само медицински мерки за справяне с ковид кризата. За всички е ясно, че са необходими и други мерки. Затова аз искам да задам въпрос, който е свързан с това: не смятате ли, че този Национален план за противодействие на COVID-19 трябва да съдържа и мерките, които са в предметния обхват на дейността на останалите министерства? Например, при какви нива на заболеваемост и болестност трябва да бъдат включени съответните мерки на Министерството на труда и социалната политика за запазване на заетостта; на Министерството на икономиката за подкрепа на бизнеса на малките и средни предприятия – това, което е тема и на колегите от другите парламентарни групи, за подпомагане на самоосигуряващите се лица, на занаятчии и така нататък. Всичко това това може да се случи, ако към този Национален оперативен план бъдат прибавени и мерките на останалите министерства, за да може този план да изглежда достатъчно балансиран и да обхване всички сфери на обществото. Защото едва ли някой допуска, че едно министерство – в случая Министерството на здравеопазването, може да се справи със следващата ковид вълна, която ковид вълна задължително протича и с проблеми в останалите сфери на обществото. И последният въпрос, който искам да Ви задам, е свързан с това: Вие като служебен министър на здравеопазването, можете ли да предложите на Българския лекарски съюз и на Националната здравноосигурителна каса – на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса да предложат нова клинична пътека за лечение на така наречения постковид синдром? Това е един от проблемите, който създава достатъчно напрежение в лечебните заведения и аз съм убеден, че при добро желание това може да се случи.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Доктор Адемов, разбира се, че може да бъде предложено създаването на всякакъв инструмент за лечение на болни, който да допълни действащия Национален рамков договор, стига да има медицинска потребност от това и да бъде формулирано по подходящ начин. Не зная дали това, което казвате, е най-подходящият начин. Сигурно не е единствената възможност – има много други, но си заслужава. Аз съм съгласен с Вас да се обмислят такива варианти, за да се доразвие системата на отчитане и заплащане на този вид дейност тогава, когато се извършва. Нали не говорим за дейности, които не са извършвани и се отчитат – правя тази правя тази уговорка. Що се отнася до другия Ви въпрос, разбира се, че е така. Това е план, който касае Министерството на здравеопазването и структурите от националната система за здравеопазване. Финансовите разчети, за които говорих, касаят здравната система, както отговорих преди малко. Задължително е, за да бъде цялостен Планът, за да бъде готова цялата държавна администрация, общинската администрация, всички наши структури, задължително е към този план да се добавят и плановете на отделните министерства и ведомства на Министерството на труда и социалната политика по въпросите, които отбелязахте; на Министерството на икономиката по отношение на подпомагане на спрели бизнеси – било с кредити, било със средства за плащане на на загубени работни места; на Министерството на образованието и науката за начина, по който се спира, компенсира или се възстановява и се провежда учебният процес. В този смисъл, ако плановете на някои от тези министерства изискват корекция в някои от точките на плана – по-късно затваряне или по-късно отваряне, това е допустимо и то може да бъде коригирано, ако основанията за това нещо, които те изложат, са достатъчно силни, за да преодолеят основно епидемиологичните аргументи, поради които са поставени в тези категории. По тази причина в тези категории. По тази причина аз внесох изготвения от Министерството на здравеопазването план в Министерския съвет и той беше приет с решение на Министерския съвет, с което решение беше дадена възможност на всички министерства и ведомства,

целия Национален план за противодействие на ковид вълна. Би трябвало, ако всеки си върши работата така, както трябва – скоростно, оперативно и отговорно, в рамките на седмица или две

бяха произведени първите ваксини, когато започна одобряването. Тогава започна едно своеобразно състезание между държавите в света коя държава ще се ваксинира по-бързо и по-бързо ще излезе от локдауните, които към онзи момент бяха вкопчили света в своята хватка, с оглед на това и хората да могат да се върнат към нормалния си живот, с оглед на това и бизнесът да може да произвежда, да работи и да бъде по-конкурентоспособен в сравнение с другите държави. Тогава, както вие споменахте в множество интервюта, споменахте го и днес – България направи няколко тежки грешки особено свързани с едната ваксина, която беше поръчана в най големи количества и първоначално не беше одобрена, за да стигнем дотам, че януари, февруари и март България да ваксинира малко на брой хора, просто поради липсата на ваксина тогава, когато беше най-големият бум на коронавируса, тогава, когато имаше най много желаещи, спомняме си, че хората чакаха и не можеха да се доредят до ваксини в България. След това се стигна до това министър-председателят да спре ваксинирането със същата тази ваксина, която вече беше доставена, беше одобрена от Европейската комисия и в крайна сметка хората пак не можеха да се ваксинират поради това, че се създаде една психоза и накрая просто се отказаха да се ваксинират пак с тази ваксина, която правителството първоначално избра и заложи на нея. Естествено, че трябва да гледаме напред. Ние отново ще влезем в това състезание. Не дай си боже, в случай, че има четвърта вълна в целия свят, отново ще бързаме да видим кой по-бързо ще се отвори, кой бизнес ще заработи преди другия и кое население ще се ваксинира по-бързо, защото без съмнение ваксините са предпоставка за работещ бизнес, за нормално общество, но не трябва да забравяме грешките на миналото и не трябва да ги повтаряме. Затова моят въпрос към Вас е: направи ли Министерството на здравеопазването анализ

Вие дадохте и отговор на голяма част от въпросите, които поставихте. Аз мога само да предполагам защо е взето такова решение. Честно казано, от гледна точка на времето, ако можем да се прехвърлим във времето август месец 2020 г., то не изглежда толкова нелогично. Това е ваксина, произведена от реномиран производител. Тя е била най-евтината, която се е предлагала тогава на пазара. Много от нещата, които са се случили след това, вероятно тогава не са могли да бъдат предположени. Според мен грешката е повече в това, че стратегически не е правилно в такава ситуация на пълна неяснота по отношение както на вируса, така и на възможните ваксини коя ще излезе и дали изобщо ще излезе и ще бъде одобрена правилният подход би бил не да се търси по-евтиното и по-вероятно качественото или всякакви други аргументи, а да се заложи на всички. Защото не може да си сигурен кой от тях няма да катастрофира в процеса на одобрение. В този момент никой от тях не е бил одобрен. Тази грешка на залагането на по-големи количества на ваксината, която пък след това закъсня и с разрешението си за употреба доведе до това, че през януари и февруари месец страната разполагаше с малки количества. Впоследствие са направени допълнителни заявки за останалите видове ваксини. Сега разполага с достатъчни количества от всички видове ваксини. Тези критични месеци в началото на годината наистина са наистина са пропуснати и една от причините за този пропуск е тази. Напълно споделям с Вас и казаното по отношение на спирането в един момент на прилагането на ваксините на „Астра Зенека“. То беше спряно с разпореждане на министър-председателя, което е недопустимо. Това не е въпрос на политиците, дори и на министър-председателя. Има разписани ясни закони в страната – този, който може да спре прилагането на едно лекарство, е единствено Изпълнителната агенцията по лекарствата

заяви в официално изявление, че няма никакъв проблем с ваксината и тя може да се прилага. Няколко часа по-късно министър-председателят каза, че спира прилагането на ваксината. На следващия ден Изпълнителната агенция по лекарствата извади аргументи, че трябва да бъде спряна. След няколко седмици ваксината беше пусната и се прилагаше в цялата страна. Прилага се и до ден-днешен в цялата страна. Не сме правили финансови разчети колко ни е струвало това нещо. Не съм сигурен дали могат да бъдат и изчислени в пари загубите, които сме понесли от това нещо, особено ако се изчисляват като загуби, и невъзможността да се ограничи мащабът на епидемичната вълна, която претърпяхме през март и април месец. Вероятно биха били спестени човешки животи. Вероятно биха били спестени и много, много средства, но не съм сигурен, че изобщо е възможно, поне не е по възможностите на Министерството на здравеопазването да направи такова такова изчисление за това колко ни е струвал грешният избор на ваксините. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Продължаваме с вторите въпроси от първата част на изслушването, внесено от Георги Михайлов.

при влизане в страната, независимо от сертификата, който имат? Това не е ли проблем както за гражданите на страната, защото усложнява и се оскъпява влизането им, така и от гледна точка на туристите, които посещават нашите курорти? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА

госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Чорбанов, това, за което говорите, касае влизането в нашата страна страна на граждани, които идват от страни, които са в червената зона. Алтернативата на това нещо е да не допускаме изобщо влизането в страната на граждани от тези страни. Тъй като смятаме, че това е прекомерно, особено що се отнася до гражданите на Европейския съюз, и предвид данните, че хора, които са ваксинирани, в част от случаите могат повторно да станат носители на вируса, като допълнителна гаранция за защита на нашето население е въведено за граждани, които пристигат от страни в червената зона,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми министър Кацаров, ще премина към втората част на моето питане, което беше поставено преди около два часа. Този проблем беше достатъчно добре дискутиран в Народното събрание, но не остана време да бъде решен. Мен ме интересува Вашето лично мнение по този въпрос, тъй като Вие предприехте действия. Ще го скицирам с едно-две изречения. Оправдавайки се с подготовката ни за влизане в Еврозоната, бяха предприети мерки в законодателството, които на практика – ще кажа една алегория – увековечиха избраните ръководни тела на лечебните заведения, като създадоха предпоставки в тях да бъдат инкорпорирани хора, които нямат абсолютно нищо общо със стратегията, характеристиката на работата на тези лечебни заведения. Оказаха се там, попаднаха хора, които – не искам тук да давам конкретни примери. Вие получихте от много лечебни заведения мотивирани, подписани от много големи части от техните колективи, искания да бъдат предприети мерки. Независимо от трудностите, които Ви предостави Законът, които се разпростряха в много други области на живота, извън здравеопазването, на правителството – имам предвид служебното, Вие направихте промени, доколкото си спомням, в пет лечебни заведения, поне това е моята информация – Варна, София, така мисля, че е, освен ако не ме лъже паметта. Моят въпрос е: ние ще предприемем сега законодателна инициатива това да се промени, тъй като то е неадекватно законодателство, принципалът на едно направление в обществения, икономическия или административния живот да не може да управлява управителните тела на своите лечебни заведения в случая. Тъй като при Вашите действия се породиха много болезнени въпроси, повдигнаха се много плакатни тези, стигна се до противопоставяне вътре в професионалната гилдия, бих искал да чуя тук, преди началото на нашата дискусия в следващите дни и следващите седмици в парламента: какво е Вашето лично отношение като човек, който има пряк поглед и като бивш заместник-министър отпреди 20 години, и като представител на пациентските организации, като общественик и като политик сега вече – и като министър, към този толкова сериозен и невралгичен проблем в българското здравеопазване? Благодаря Ви, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА

Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми професор Михайлов, нещата никак не са добре в здравната система, никак не са добре в болничната сфера, никак не са добре и по отношение на държавните болници. Вие сте абсолютно прав, че голяма част от тях, не всички – да не слагаме всички под общ знаменател, но една голяма част от тях са лошо управлявани, намират се в лошо финансово състояние и не предоставят услугата, медицинската помощ, с необходимото за това качество. Трима от тези директори бяха сменени за установени тежки нарушения в процеса на управление на болницата. Това са Правителствена болница, Александровска болница и Болница „Пирогов“ – известно е на всички. „Света Анна“ – Варна, която споменавате, е с обявена процедура по избор, защото е изтекъл мандатът на предишното ръководство. Това е процедурата за нея. Направих си труда, виждайки въпроса, който ми поставяте, да изнеса последни актуални данни за състоянието на държавните болници в страната. Те са следните. Задълженията на болниците към края на първото тримесечие – това са последните данни, с които разполагаме – са 582 млн. лв. Това са задълженията на всички държавни болници в страната. От тях са просрочени 76 млн.

само от Националната здравноосигурителна каса – заплащане за дейност. Отделно от това, държавните болници са получили субсидиране било под формата на капиталови разходи, платени от Министерството на здравеопазването, било под формата на директни субсидии, приети с постановление на Министерския съвет, или под формата на субсидии за доплащане, до 85% от отчетената през януари миналата година дейност. Общата сума на получените субсидии от държавните болници по тези механизми е в размер на 325 млн. лв. Тоест в рамките на година и

Това е много голяма сума. Болниците в нашата страна, в това число и държавните болници, не са получавали такива големи суми преди това. Това е свързано с противодействието на ковид пандемията, свързано е с изплащането на пари за първа линия, свързано е с изплащането директно здравноосигурителна каса на лекари и сестри, на санитари, каквото се извършва от началото на тази година. Въпреки това щедро финансиране, финансовото състояние на болниците като цяло не е добро. не се различава от финансовото им състояние, каквото е било и преди да получават тези щедри субсидии през последната година. Това говори само за неефективност на управлението на тези структури като цяло. Пак казвам – има изключения между тях, които се управляват от икономическа гледна точка ефективно, но като цяло ефективността на управлението е лоша. Затова са лоши и финансовите резултати. Да, там, където има лоши финансови резултати и лошо управление, където болниците са в ситуация на фактически фалит, защото има такива университетски болници – не искам да споменавам имената, за да не създавам паника, настроение или други неща, но има такива, които са във фактически фалит и чиито управители, ако спазват Търговския закон, би трябвало да поискат от съда да бъдат обявени в несъстоятелност и това да бъде вписано като условие в Търговския регистър. По отношение на управлението Вие сте в правото си да промените начина, по който се избират и назначават управителните органи. В правото сте си и да промените формата на управление и, ако щете, и вида на регистрацията на тези лечебни заведения. Това само по себе си обаче няма да подобри ефективността нито на управлението, нито ще повиши качеството на медицинската помощ. Ще бъдат необходими други инструменти, за да се постигне това. Що се отнася до министъра на здравеопазването – Вие ме попитахте за моето лично мнение. Моето лично мнение е, че министърът на здравеопазването през цялото време, бидейки и собственик на болници, е в конфликт на интереси, защото неговата роля и задача да формира политиката чрез правителството на България влиза в конфликт с това, че той е собственик на една немалка част от лечебните заведения. И когато законите и правилата изискват да се санкционират тези лечебни заведения, той е в ситуация да санкционира сам себе си или лечебните заведения, за които той играе роля на принципал. Това е един въпрос, който аз поставям на Вашето внимание и в бъдещите Ви дискусии, и в бъдещите Ви решения да помислите добре дали министърът на здравеопазването е най-правилният човек, който трябва да бъде принципал на държавните болници, и дали всички тези болници трябва да бъдат държавни, и дали не е по-добре да помислите, дали областните болници не е по-добре да бъдат предадени за управление на общините? Защото какво разбира какъв интерес има министърът на здравеопазването и каква информация има за това как се управлява болницата в Ямбол, в Добрич, болницата в Силистра? в Силистра? Той няма да се лекува в тези болници – нито министърът, нито хората, които са заедно с него. Това е нещо, което пряко касае населението на тези градове, те се лекуват в тези болници. Това, което става в тези болници, е пред очите на тези хора. Не е ли най-логично да дадем възможността на тези хора – на общините, на общинските съвети, те да вземат решение кой да управлява болницата, как да я управлява, защото те най-добре виждат какво става, защото то става пред очите им, защото те се лекуват там и те са най-заинтересовани от това да намерят доброто управление и да търсят отговорност, ако това управление не е лошо?! Защото да не си кривим душата, Министерството на здравеопазването и начинът, по който в момента се определят управлението на болниците, начинът, по който в момента се попълват съветите на директорите, много често се превръщат в инструмент за задоволяване на определени партийни и политически интереси, а не толкова в инструмент за добро управление на болниците. И това нещо вероятно ще продължи да бъде така и в бъдеще. Ако искаме тези процеси да бъдат променени, трябва сериозно да се замислим по тези въпроси: трябва ли министърът да бъде принципал на всички държавни болници и не е ли по-добре областните болници да бъдат стопанисвани и управлявани от общините, а не от министъра на здравеопазването а не от министъра на здравеопазването от София? Но това е само едната страна на нещата. Както Ви казах, това няма да разреши друга група от проблеми, свързани не само с икономическата ефективност, но и с качеството и достъпа на медицинската помощ. Ние сме страната, в която пациентите доплащат най-много за Ние сме страната, в която неудовлетвореността на пациентите от потребяваната медицинска помощ е най-висока. Ние имаме тежки диспропорции, не само географски, ние имаме тежки диспропорции вътре по отделните специалности, тежки диспропорции между болнична и извънболнична Това са въпроси, които могат да бъдат решени, но инструментите за тях не са чрез начина, по който се избират управителните им органи. Инструментите да може да се постигне по-добро качество на медицинската помощ се свеждат до това централизираният модел на финансиране, който беше изграден, в който на върха на пирамидата стои здравният министър и управителят на Здравната каса и те разпределят парчетата от баницата, наречена „Бюджет на Националната здравноосигурителна каса“ и „Бюджет на Министерство на здравеопазването“, този модел трябва да бъде променен. Трябва да се дерегулира системата и да се върнем към принципа: парите да вървят там, където върви болният. Болният търси болницата, парите отиват там. Да не се разпределят централно, а да вървят, следвайки пациента. Така гарантираме, че те ще отидат там, където наистина работят добре болниците, защото потребителят е избрал да отиде там. Това е начинът да поставим потребителя в центъра на здравната система. В момента той не е в центъра на здравната система, той е някъде в дълбоката ѝ периферия. Никой не се интересува от неговото от неговото мнение. Ние се превърнахме от система, която трябва да задоволява потребителите, превърнахме тази система в система за задоволяване на доставчиците на услугите. Превърнахме системата, в която би трябвало да изработиш парите, които да получиш, в система, която получава предварителен бюджет и твоят стремеж е не да изработиш, а да усвоиш този хубав термин, който се използва – да усвоиш бюджета, който предварително ти е даден, и да положиш усилия следващата година да получиш още по-голям бюджет от хората, които взимат решения. Така изградена система не работи в интерес на пациентите. Тя работи в интерес на група хора, а тази група хора е против промени в здравната система. Тя ще реагира всячески на всеки опит да бъде реформирана здравната система, защото вече се е устроила в сегашния модел, свикнала е да получава тези бюджетни субсидии, свикнала е да усвоява тези бюджетни субсидии и всячески ще се съпротивлява срещу промените в здравната система. Губещите от това обаче са потребителите – тези, за които е изградена здравната система, тези, които предплащат тази медицинска услуга със здравните си вноски. И Вие като политици, слагам и себе си, разбира се, в това, макар и временно тук, сте длъжни, или сме длъжни, да положим усилия да променим така системата, че тя да стане отзивчива и приветлива към потребителя, да следва интересите на потребителя, а не на някаква обособила се върхушка

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! В 45-ото народно събрание „Демократична България“ внесе един проект за изменение и допълнение на Закона за здравето и тогава една част от колегите, които и тогава бяха членове на парламента, казаха, че това изменение и допълнение не може да задейства. Господин Министър, благодаря Ви, че доказахте, че може, защото това беше предложението да се създаде този план, който Вие създадохте, с ясни параметри кога се включват и кога се изключват определени критерии. В 46-ото народно събрание ДБ отново внася същия този проект, въпреки че вече има план и причината за това е, че този процес на планиране да не е процес, който се прави от едно правителство, а не се прави от друго правителство, а е законозакрепен процес, който гарантира, че ако имаме такива случаи или други случаи, това ще бъде стандартната практика, защото, когато я имаме, можем да изчислим какви ще бъдат разходите, може този процес да бъде обучаващ се процес. Ако някоя от цифрите в този план не е подходяща, тя да бъде променена и съответно системата да се оптимизира и да става все по-добра и по-добра с течение на времето. Въпросът ми към Вас е следният: как може да гарантираме този план, след като вече е създаден, да бъде обучаващ се план, който поема информацията ежедневно или постоянно от средата, от професионално съсловните организации, от всички заинтересовани страни, включително Икономическото министерство, Социалното министерство и всички останали, така че той да става все по-добър и по-добър, и този процес да е интегрална част от функционирането на този план? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Вие дадохте отговора на въпроса – начинът този план да стане устойчив инструмент, да може да се допълва и коригира в различните ситуации е да бъде скрепен законодателно. Факт е, че този план можеше да не бъде наличен. Този план не е в резултат на законово задължение на Министерството на здравеопазването да работи такъв план, този, който Ви представих, този план е направен заради добрата воля, желанието и отговорността на сегашния екип на Министерството на здравеопазването да представи такъв инструмент, да остави след себе си такъв инструмент на фона на сегашната епидемична обстановка. Можехме и да не го правим, нищо не ни задължаваше, но смятаме, че това е наш дълг, направили сме го като отговорност към нашата страна, към следващото правителство, което Вие ще изберете. Той може да не е съвършеният план, но Вие имате прекрасната възможност да го подобрите и да го направите такъв, какъвто

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! система бяха стартирани функционалности във връзка с ваксинационния процес. Бихте ли ни информирали коя фирма е била изпълнител на тази система и на каква стойност? И ако това е било информационно обслужване, имало ли е превъзлагане на друг изпълнител по метода ин хаус, и сигурни ли сме, че в системата са въведени всички данни на всички ваксинирани лица, тъй като по публична информация стартът на системата е след старта на ваксинационния процес? Също така по какъв начин се осъществява контрол върху въвежданите данни, за да може да сме сигурни в тяхната коректност, тъй като в медиите се появиха доста пациенти, които се оплакаха в забавяне, в това, че има разминаване между въведените данни и това, което се отразява в системата? Все пак станахме свидетели на случая в Сандански с четиримата общински съветници от ГЕРБ. Предвижда ли се в системата да се осъществяват информационни и напомнящи кампании, примерно чрез SMS-и, за лица, които все още не са се ваксинирали, както вече в доста държави, включително и Великобритания, имат подобна практика? Благодаря Ви.

преобладаващо от държавната компания „Информационно обслужване“. За съжаление, нямам необходимата – Вие влязохте в детайли, за които аз нямам информация, за да Ви отговоря съвсем конкретно. Уверенията, които получих от фирмата, са, че в нея са регистрирани всички данни, въпреки че е стартирала по-късно – този въпрос беше поставен, но че те са били добавени допълнително. Ако желаете, мога да извърша допълнителна проверка и да Ви дам тази допълнителна информация по въпросите, които поставяте. Просто не ги знам и не мога да Ви отговоря в момента.

Благодаря, госпожо Председател! Бих започнал с една констатация, която е мое лично мнение и не касае Вашата компетенция, господин Министър, но лично считам, че докато болниците продължават да бъдат търговски дружества, а здравето продължава да бъде стока, нашето здравеопазване ще бъде на това дередже, а вероятно и ще се влошава. Това, което искам да Ви попитам обаче, е свързано с няколко конкретни въпроса, които касаят може би милиони български граждани. Тези въпроси са свързани именно с PCR тестовете, които се правят. Първият ми въпрос е: каква е цената, господин Министър на международния пазар на консумативите за един PCR тест? Вярно ли е, че цената е около 10 лв.? Ако е така, мисля, че във Вашата компетенция е да проверите и да видите кой печели на гърба на българските граждани огромни пари.

е признават ли се, приравнени ли са антигенните тестове към PСR тестовете, защото едните струват 90 лв., другите струват 20 или 30 лв.?

защото в немската преса излязоха ужасяващи факти за господин Дростен, който е създателят на този тест, и за достоверността на тези тестове.

може би стотици хиляди или милиони български граждани, от които всеки божи месец се взимат едни огромни пари, които предполагам знаете къде отиват. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Не знам каква е цената на консуматива за един PСR тест, никога не съм се занимавал с това, никога не съм купувал и продавал PСR тестове и консумативи за тях. Последната информация, по памет ще кажа, във връзка с изменение в тарифата за таксите, които се събират от Националния център по заразни и паразитни болести, който извършва PСR тестове, е от порядъка на 40 – 50 лв. цена на консумативите, ама това само по памет го казвам, тъй като там има финансова обосновка за цената. Беше внесено предложение за намаляване на цената от 130 на 90 лева за таксата, тя се събира като такса от Националния център. Но най-вероятно тази цена зависи от различните видове консумативи, от различните видове апарати, на които се прилагат, от пазарните условия, в които купуваш, от количествата, които купуваш, така че е трудно да се отговори. Ако държите на това, мога да се опитам да направя такъв тип проучване за регистрирани цени и за продажни цени в нашата страна, макар че се опасявам, че могат да бъдат и промишлена тайна и да не бъдат споделени с нас такива, каквито са. Що се отнася до въпроса дали са приравнени антигенните тестове с PСR тестовете? Да, те са приравнени още месец декември 2020 г. със заповед на министъра на здравеопазването. Разликата в третирането на тестовете от гледна точка на нашата страна, нашите условия, няма разлика. Ако погледнете ковид портала и видите броя на регистрираните случаи и отчетени случаи новозаразени, ще видите, че две трети от тях, и дори повече, са такива, които са регистрирани с антигенни тестове. Те се признават и по договорите с Националната здравноосигурителна каса за плащане по клинични пътеки, признават се и за наши сънародници, които влизат в нашата страна и се поставят под карантина, и с антигенен тест могат да се освободят от карантина. Те не са равнопоставени по отношение на пътуването в чужбина и в рамките на Европейския съюз. Правилата на Европейската комисия изискват като условие за издаване на зелен сертификат така наречения зелен сертификат, PСR тест или, разбира се, ваксинация. Там има известна разлика в третирането. По отношение на третирането в нашата страна няма такава разлика. Кой беше, извинявайте, третият подвъпрос?

Първоначалните данни при започването на правенето на PСR тестове беше за наличие на до 30% фалшиво-отрицателни резултати при провеждането на PСR тестове. Това е нещо обаче, което се променя и което също зависи както от вида на самите тестове, така и от вида на апаратите, които се ползват. Едва ли може да се даде еднозначен отговор за всички възможни PСR тестове и за всички възможни машини за обработка на PСR, един и същи отговор за това каква е достоверността. Така или иначе преобладаващото мнение на учените е, че това е златният стандарт за изследване и доказване на ковид. Продължава да бъде такъв и досега, независимо че в голямата си степен антигенните тестове вече са приравнени на тези тестове. Ние ги използваме също така не просто, за да докажем наличие на вирус в даден човек, използваме ги, за да установим и точно какъв е този вирус, кой от вариациите на вируса е. Както знаете последните седмици в България вече циркулира преимуществено Делта вариантът. Това се постига точно чрез такъв тип изследване – PСR изследване, се установява какъв е подвидът на вируса. Така че този вид изследване ще продължи да има място, независимо от съобщенията за достоверността, най-малкото за да се идентифицират отделните видове на вируса. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. От „Демократична България“? Няма въпроси. От „Движението за права и свободи“? Няма въпроси. От „Изправи се БГ!“? Заповядайте, госпожо Манолова. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Министър, анализът на пораженията след първата и втората вълна на корона кризата и особено черните рекорди, които България постигна – първа в черната класация по смъртност – в края на миналата година до 18 на 1000, в първите месеци на тази до 21 на 1000, показаха две причини, за да стигнем до това най-черно най-черно състояние в световен мащаб по смъртност. Анализът на експертите показа две причини. Първата, е лошото управление на кризата, демонстрирано от предишното ръководство на Здравното министерство. И второто е лошото състояние на здравната система, за което, разбира се, отново принос има партията, която управлява последните 15 години. Ние чухме какво сте направили по отношение на това управлението на евентуална вълна да стане по-добро и с плана, който предлагате, който е конкретно разграфен – при каква заболеваемост какви мерки се предприемат, включително ограничителни, за да няма ад хок решения, за да не е важно кой е приятел на премиера и му се е обадил, за да затвори или да отвори определен тип заведения, включително кои болници първо поемат ковид болни, включително снабдяването с лекарства. Но по втория компонент – лошото състояние на здравната система, което ясно е, че няма как с магическа пръчка да бъде променено, предприехте ли някакви действия, в каква последователност и какво очаквате да се случи в тази посока през следващите месеци? Тук става дума и за липсата на кадри, медицински персонал, лекари, недоброто им заплащане, лошите условия на труд, недостатъчните недостатъчните консумативи и техника, недофинансирането на клиничната пътека и прочие. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, да, това сочат данните от анализа, който възложих на Националния център по обществено здраве и анализи – да изготви анализ. Това е важно. Това е важно не като политика – това е важно, за да се поучим от грешките си и те да не се допускат в бъдеще, за да не ставаме отново рекордьори по показателя „обща „обща смъртност“. В анализа беше посочено също, че влияние върху този процес е оказало и лошото като цяло здравословно състояние на населението. Това е така и трябва обаче да сме наясно, че лошото здравословно състояние на населението също е функция на лошото функциониране на здравната система. То не е дошло от само себе си. Така че Вие сте права, когато ги свеждате – добре, имаме лошо управление на кризата и лошо състояние на

по-сериозна реформа на здравната система може да бъде извършена само с поправки в закона. Аз вече споделих пред Вас, че една от причините болниците да не могат да реагират бързо на променящата се ситуация, на промяната в търсенето на определен вид медицинска помощ, и не само болниците, въобще цялата здравна система, е тази законова забрана за промяна в структурата на болниците. Това е записано в Закона за лечебните заведения. То трябва да бъде коригирано, защото то ще продължи да пречи и оттук нататък. Това, което направих след среща с ръководителите – управителят на Здравната каса, и председателят на Лекарския съюз, се съгласихме върху няколко посоки на промени, които трябва да бъдат следвани оттук нататък. Те ги подкрепят, надявам се и Народното събрание да застане зад тях. Едно от тези неща, за които всички са съгласни, е, че трябва да се премахнат лимитите на болниците, изобщо лимитите на лечебните заведения. Ние нямаме нужда от такива инструменти. Това е най-мързеливият начин да контролираме разходите в здравната система – като ги лимитираме през определени бюджети, но и най-неефективният начин за контрол на здравната система. Второто нещо, за което се съгласихме заедно с представителите на Българския лекарски крайно време приказките за това да се даде приоритет на извънболничната помощ, да се превърнат в нормативни документи, да натоварим с повече отговорности и с повече финансиране първичната извънболнична помощ, денталната помощ, извънболнична, специализираната извънболнична помощ, като се освободят болниците от ненужни дейности, които в момента сме им стоварили да извършват и те не могат да бъдат извършени на друго място, не защото медицинската наука или технология не позволяват, а защото ние някъде в нормативен акт сме ги задължили да ги правят само в болници. Затова имаме много болници в страната – не защото някой умира да открива такъв тип лечебни заведения, а защото правилата са написани така, че стимулират участниците в този процес да разкриват болници. Ще Ви дам такъв пример с очните болници. Заради това, че в Националния рамков договор и в основния пакет медицински услуги е разписано, че две от най-скъпо платените очни операции могат да се правят само в болница, всички съществуващи преди това медицински центрове, които извършваха амбулаторно операции на очни заболявания, се пререгистрираха в болници. В резултат на това ние имаме увеличение на броя на болниците – още 40 очни болници, се добавиха към общия брой на болниците в страната. Това е напълно излишно. Няма очна операция, която да изисква Вие да лежите в болницата след нея. Можете да си отидете вкъщи. Те са принудително накарани да се регистрират като такива – това е най-грубият пример. Има хиляди такива, които касаят отделни медицински дейности. Българският лекарски съюз и Здравната каса се съгласиха това да се промени. Тези всички дейности, които могат да се извършат амбулаторно, да бъдат прехвърлени като отговорност и финансиране на извънболничната помощ. Това е по-добре и за пациентите, това ще им помогне на тях. Няма нужда да ги караме насила да лежат в болниците, да им осигуряваме отопление, осветление, вода, храна и прочие, след като тази дейност може да бъде извършена амбулаторно и те да пренощуват вечерта вкъщи. Още повече законът и сега позволява 24-часов престой в амбулаторни условия, ако това, въпреки всичко друго, се наложи. Следващото нещо, с което се съгласиха управителят на Здравната каса и председателят на Българския лекарски съюз, е да се променят цените на медицинските услуги. Цените на медицинските услуги доведоха до много тежки изкривявания вътре в здравната система, до това всички да искат да стават кардиохирурзи или инвазивни кардиолози и никой да не иска да става педиатър, никой не иска да става специалист по инфекциозни болести. Това е функция на начина, по който са определени цените на медицинските услуги, а те са определяни в годините предимно лобистки. Никой никога в нашата страна не е правил остойностяване или да е прилагал какъвто и да е модел на ценообразуване на медицинските услуги. Политиката, ако си я спомняте, е била винаги такава – отива някой, става началник и прокарва, повишава цените на специалността, в която е самият той, след което се връща в лечебното си заведение и започва да консумира благата, които си е осигурил, бидейки на ръководно място някъде в здравната система – дали в Националната здравноосигурителна каса, дали в Министерството на здравеопазването. Още преди да стана министър, бяхме изработили с колеги модел на това да се коригират цените, като сме заимствали, тъй като остойностяване нито е правено, нито е възможно да бъде направено в кратки срокове, а и то няма да Ви даде истинските резултати, които очаквате, заимствахме цените на аналогичните дейности във Великобритания и във Франция, приложихме коефициенти спрямо нашите цени и се видя кои цени – не е някаква изненада, това е публично известно, кои цени са най-подценени и кои са надценени. Но този път имаме обективна основа, на която да се стъпи. И двете институции – и Българският лекарски съюз, и Националната здравноосигурителна каса, са съгласни с такъв подход за корекция на цените, така че да се елиминират постепенно тези диспропорции между отделните специалности и да имаме кандидати и за педиатри, а не само кандидати за кардиохирурзи. Последното нещо, за което се съгласиха двете институции беше, освен че трябва да се прехвърлят отговорности и допълнително финансиране на първичната извънболнична помощ, да се промени моделът на осигуряване на неотложна помощ. помощ. Това е, откакто съществува Здравната каса – на личните лекари е вменено, че те са на разположение 24 часа в денонощието, тъй като това е ясно, че няма как да бъде, никой не може да бъде 24 часа на разположение, те получават финансиране, затова че оказват този вид помощ, което финансиране те превъзлагат на други лечебни заведения и в крайна сметка на много места в страната тази неотложна помощ практически не е осигурена или не е осигурена във вида и обема, в който би трябвало да бъде осигурена. Това пък след себе си влече до претоварване на структурите на Спешната помощ, които също са лошо организирани и недоокомплектовани, и така затваряме порочния кръг. Вървейки от болниците и стигайки до всички нива на здравната система, тя е тежко дебалансирана. Медицинската помощ, която получаваме, ще става по-лоша и системата ще продължи да се дебалансира, ако не се предприемат бързи мерки за нейната корекция. Има съгласие в професионалната общност вече, преобладаващата, аз пак ще отбележа, че има и много противници на промените, такива, които се възползват от моментната ситуация и не искат тя по никакъв начин да се променя, но преобладаващата част от хората желаят такива промени. Те желаят добрите лекари да получат парите, а не тези, които са най-близки до властта или които могат да си платят рушвет, за да получат по-голямо парче от баницата. Ще завършва с последното нещо, което то не е последното, но да речем, че е важно да се каже, по отношение на младите лекари. По отношение на младите лекари, предприехме промени – тази седмица би трябвало да изтече общественото обсъждане, свързани със специализацията на младите лекари и промени, свързани с акредитацията на базите за обучение на младите лекари. Подходът ни е бил в посока на това да се осигури по-добра възможност за специализация, на повече места да се осигури възможност за специализация и повече млади лекари да получат финансова подкрепа от държавата, за да могат да извършат своята специализация. Промените в тези две наредби са насочени точно в точно в тази посока, така че да подкрепим тези хора, защото те наистина в голямата си част се намират в много тежко състояние. Те са в ролята да бъдат все едно студентското им обучение продължава, въпреки че вече са магистри по медицина. Да спра дотук, че стана дълго, но това са част от нещата, които предприехме за промени. Пак ще кажа, надявам се, да бъдат извършени, надявам се, Вие като парламент да подкрепите такъв тип инициативи, защото здравната система се нуждаe от промяна и в това мисля, че няма никакво съмнение и никой в тази зала не се съмнява. С това приключихме и вторите въпроси от изслушването. Сега преминаваме към изразяване на отношение към отговорите на министъра. Всяка парламентарна група има право общо на 10 минути. От „Има такъв народ“? Заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Първо, благодаря на Вас и на тези, които изказаха една истина, която ние от „Има такъв народ“ от две години твърдим. Истината е, че от този Закон за лечебните заведения нищо не става. Истината е, че ние се нуждаем от изцяло нов закон. Нашата битка ще е да направим такъв закон, в който от всичко това, което си изпатихме последните 20 години, и основно пациентите си изпатиха, а оттам и лекарите – говоря за тези, честните, малка част лекари, които останаха, които не мислят първо за парите, а после за пациента си, на нас ни трябва такъв закон и за такъв закон ще работим. Във връзка с това, което Вие казахте по втората по втората точка, за да съм по-кратък. В стила на Вашето изказване ще кажа, че аз и моето семейство, и моите близки сме ваксинирани. Така че считаме, че ваксинацията е избор, на всеки в България му е дадено правото и ваксината да избере, и да има своя път. Всеки може да избира и всеки да реши как ще подходи със себе си и със семейството си. Пак, за да приключа по тази втора точка, има нещо, с което аз като лекар се срамувам, което се вихри в момента – това са така наречените фалшиви сертификати, получени срещу пари. Аз Ви моля да вземете мерки. В силата на медицинския одит, при необходимост и прокуратурата, защото имаме информация, че не само в София, а такава история се вихри по морето – цената на един фалшив сертификат за ваксина падна до 50 лв. Това е срамна история, която само след един месец ще доведе до силно изкривяване на картината на заболеваемост. Ще излиза, че хора, които ние считаме за ваксинирани, изведнъж се оказват заболели. Оттам насетне Ви е ясно какви проблеми ще възникнат. Но това е част от цялата история за търговията в здравеопазването. Относно по-голямата част – Планът, който Вие сте предоставили. Положителното е, че имаме нещо най-сетне. Отдавна се нуждаехме от такъв план, с който всяка държава трябва да разполага, дори без наличието на пандемия. За пръв път от 18 месеца се появи консенсусното поведение. Консенсусното поведение, колеги, играе много голяма голяма роля, за да може ние да имаме еднаквост при лечението на болните в София, Варна, Гоце Делчев и Ямбол. Иначе в голяма част от пациентите, преминали през болничните заведения на България, включително и през окръжни болници, остава впечатлението, че те не са получили адекватно лечение, че болните в София са получили „Ремдесивир“ и всичко необходимо, а болните във Варна или в Гоце Делчев не са получили нищо и са лекувани с аспирин. Желателно е тази консенсусна политика да стигне до всички нива, и то по най-бързия начин, защото не знаем колко още дни ни предстоят. Относно Плана за действие. Това е хубаво, че имаме план на централно ниво, обаче считаме, че този план – изготвянето му, трябваше да започне отдолу нагоре, тоест от ниво джипи, ниво медицински център. Тоест най-напред на Вас трябваше да Ви бъдат предоставени плановете на РЗИ-тата, след което да бъде изготвен такъв план. Защо е необходим такъв план? При такава екстремна ситуация, каквато имахме, не трябва да се повтаря това – пациенти да остават да лежат пред вратите на поликлиниките или на болниците, а това е, защото нямаше разпределено всеки лекар, започвайки от джипи, минавайки през медицински център, стигайки до Спешна помощ, какво прави? Какво прави джипито? Кога той изпраща пациента в болница? Кога го изпраща вкъщи? Кого вика? Коя спешна помощ? Кой екип реагира? Къде кара болния? Моля при разработката на такъв план да се започне с такива детайли, защото, колкото и да е маловажно, това реално в практиката се оказва изключително важно, и то води, както знаете, малките камъни обръщат колата. Оттам не виждаме много добре в Плана Ви повишаване ролята на доболничната помощ. Изключително в сбит вариант е дадено. Искаме там да бъде разширена функцията на медицинските центрове, ДКЦ-тата и специализираните кабинети. Това, което се започна с изграждане на изнесени и обособени кабинети, трябва да продължи и трябва да се насочат пари към медицинските центрове и ДКЦ-тата за изграждане на зони, входове и подходи, които да бъдат само за пациенти със съмнение за ковид, за да не получаваме смесване на потоците. Казахте, че са предвидени 130 милиона средства за вътрешно преразпределение на сградите. Това е изключително важно, колеги, защото в екстремни условия в много болници се преграждаха коридори с шкафове, найлони и други подобни такива подръчни средства, което не даде никаква стерилност, не даде никакво разделение на потоците. Въпросът обаче стои как ще осъществим контрола за разходването на тези 130 милиона? Това е много важно, защото в момента има една опасност при наличието на – така да кажа – едно безвремие, някои хора на бърза ръка да си построят вили. Изключително сме заинтересовани да се намери начин за контрола на тези пари. Следващото нещо, с което ние не сме съгласни и искаме да се промени, това е приемането на пациенти, вкарването на пациенти в болниците още при първо ниво на заразност, което Вие давате. Вие определяте по няколко болници в град, тоест замърсявате по няколко болници. Категорично сме против това. Искаме да се започне с една болница – обикновено най-голямата, и едва при запълване на капацитета да се преминава в следващи болници, защото при такава ситуация се нарушава функцията на цялото здравеопазване. Ясно е, че в болниците – много малко са тези, които имат два скенера. Оказва се така, че там образната диагностика е точно мястото, където се пресичат потоците, и оттам пламва цялото лечебно заведение. Така че най-голямата болница, на втория етап са едва следващите болници. Тук категорично ще бъдем против – включването на малки общински болници с по четири и шест легла. Това е абсолютно несериозно. Такива болници не виждаме да могат да осигурят да могат да осигурят адекватно лечение на болни с такава сериозна диагноза. В списъка, който сте предоставили, има доста сериозно количество такива болни. Категорично искаме те да бъдат извадени от този списък и съответно – вероятно на базата на разширяване на обема и леглата на големите големите областни и по-големите болници, които са в състояние да приемат такива болни. Относно големия проблем – тук точно и колежката от „Изправи се!“ каза за кадрите. Никак оптимистично не ни прозвучахте, защото в Плана, който ние искаме да получим и който трябва да имаме разработен от РЗИ-тата и на национално ниво, трябва да има разпределено точно кадрите, които ще работят в даденото отделение по 24 часа. Последната вълна, в окръжни болници, и болници от доста сериозен ранг, като пушечно месо се използваха специализанти, студенти и какви ли не хора. Това беше абсолютно несериозно. Има възможност там с командировки и с всичко останало да бъдат насочени кадри, които могат да се справят по-адекватно със ситуацията. Така че този отговор, че виждате ли нямаме кадри и ще изпратим кого ли не – не ни задоволява. Ситуацията, която беше, не говори добре. Медиите изкарваха като голям героизъм, че кметът, даскалът и кой ли не, лекува пациенти някъде. Това е несериозно, господин Министър и колеги, за здравеопазването. Защото след кмета и даскала, идва третото лице в историята, което е попът. Не искаме да се стига отново до такава ситуация. Особено внимание в момента следва да се обърне на противоепидемичните правила в курортните центрове. е, как да кажа, половин България се е изсипала и още куп чужденци. Оставаме с впечатлението, че не се спазват дори противоепидемичните мерки, които са за нормални условия, камо ли за такива в пандемични условия. Молим да се обърне внимание и да вкарат РЗИ-тата, които са там, някакъв ред, защото в момента, знаете, че днес – и колегите вероятно са забелязали, цифрата на заразените е 200. Основното количество е от морските курорти. Това имаме. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, доктор Христов. От ГЕРБ-СДС?

Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, много приятно съм изненадан от Вашето поведение и всичко това, което казахте до момента. Изключително приятно впечатление ми направи променената на противоположна посока позиция по отношение на ваксинацията. Преди повече от година Вие говорихте точно обратното – че не трябва да се ваксинираме и че имате резерви по отношение на ваксинацията, а сега казвате точно обратното. Отдавам го като лично моя заслуга и резултат от проведената от нас добра информационна кампания, която благодаря Ви, господин Министър, Ви е мотивирала да промените мнението си. Няколко пъти от тази трибуна казахте, че се борехте с бюрокрацията. По мое време ние управлявахме администрацията, без да се борим с бюрокрацията. Нека да започнем с лечебните заведения и това, което казахте. Господин Министър, единственото радостно в момента е, че Вие си отивате, и това е най-положителното от Вашето говорене. Ако наистина смятате, че здравеопазването и лечебните заведения трябва да станат икономика – така, както заявихте в една дискусия, и че от тях трябва да се печели и да превърнем здравеопазването в търговия, категорично не съм съгласен с това Ваше мнение. То ми дава абсолютното право да кажа, че Вие сте търговец и че Вие сте търговец на здраве. По отношение на ваксинационната кампания, такава на практика няма. От друга страна, всички виждаме, че България е на прага на нова – четвърта вълна, от SARS-CoV-2, и продължаваме да толерираме престъпната небрежност, с която се подхожда спрямо ваксинацията на българския народ. Престъпна е, защото експертите сочат, че новите варианти и новата вълна ще засегнат именно неваксинираното население. Престъпна е, защото голяма част от това население беше изкуствено възпряно да се ваксинира в средата на месец май, когато Вие ограничихте възможността на младите хора да се ваксинират, като така създадохте предпоставка всеки от тях да отложи ваксинацията си, да се разколебае или дори да се откаже от прилагането на ваксина. Единственото, което трябваше да направите тогава, господин Министър, е много просто и много елементарно: да продължите провежданата ваксинационна кампания със същия темп, с който тя беше стартирана. Имахте всички възможности да го направите. Имахте достатъчно количество от всички видове ваксини. Имахте работеща система, създадена, добра логистика. И тогава личните лекари получаваха ваксините си на място благодарение на органите на МВР. Може да проверите в момента и да попитате главния секретар на Министерството на вътрешните работи господин Темелакиев за това. Вместо това обаче за ваксинирането спря да се говори и времето на затихване на случаите беше поголовно пропиляно с бездействие и дори създаденото от Вас изкуствено спиране на ваксинационния процес. Държа да кажа и нещо много важно, господин Министър. България стартира с готовност за ваксинация на възрастното население 27% желаещи, благодарение на проведената информационна кампания ежедневно във всички национални телевизии, във всички национални радиа. Благодарение на ежедневните участия на експерти този тренд беше обърнат и достигнахме до 63% желаещи да се ваксинират. Разбира се, в момента, когато настъпиха промените в Министерството на здравеопазването и когато от най-високата трибуна министърът каза в първото си мотивационно обръщение към нацията, че има притеснения относно качеството на ваксините, това неминуемо разколебава българските граждани. И по отношение на натрупаната негативна енергия по отношение на ваксинационния процес Вие също имате принос това да е така. С други думи по отношение на ваксинирането на хората над 60-годишна възраст Вие направихте едно голямо нищо. За сметка на това нищо отказахте и разколебахте стотици хиляди млади и активни хора да се ваксинират навреме преди да дойде летният сезон с ниските стойности на заболяването. Защо казвам това?

Към 18 май над 60-годишна възраст са 48,46%. Толкова активно прокламираното от Вас желание да дадете превес на ваксинацията на възрастното население – и тук се провалихте, господин Министър, и тук не успяхте. Числата го доказват. И това, че сравнявате 74 дена от 12 май напред и 74 дена назад, сравнявате два периода, които са несравними заради липсата на ваксини преди 12 май. Сравнете месеците, когато имаше достатъчно количество ваксини. По отношение на престъпната небрежност, за която говорих в началото спрямо ваксинационния процес. Абсолютно нормално е – отдавна не сте практикуващ лекар, но постът Ви на служебен здравен министър изискваше от Вас знание, подготовка и широкообхватна ваксинационна кампания. Ваксините Ви бяха осигурени. В крайна сметка впечатление прави в последните дни и яростната критика на Министерството към лекарите, че не са били ваксинирани. Макар да не сме стигнали заложените в съобщението от 19 януари 2021 г. стойности на Европейската комисия, така наречената инициатива „Единен фронт за борба с COVID-19“, за ваксинационно покритие от най-малко 80% от специалистите специалистите в сферата на здравеопазването, ние, господин Министър, постигнахме 62% от лекарите в България да са ваксинирани. По отношение на Националния Ви оперативен план за справяне с пандемията. Не претендирам за авторство на нашия план от 30 юли 2020 г., защото той е правен от много експерти, но твърдя, че Вашият план е изграден именно върху този план и бих казал, че може би 80% от написаното в нашия план го има и във Вашия план. Също така по отношение на Плана, колкото и да Ви е смешно – Планът е предложен от Вас, Планът е гласуван от Министерския съвет, той е приет на 15 юли. В момента България се намира в така наречената зелена зона. В Плана са заложени ясни и точни ограничения за домашни събирания, за събирания от частен характер, а Вашата заповед изобщо няма нищо общо с предложения от Вас и приет от правителството План. Тя му противоречи. Самият Вие, господин Министър, не спазвате предложения от Вас План, което е абсолютно алогично или поне неразбираемо за мен. По отношение на изречените лъжи от трибуната на Народното събрание. Не виждам каква е подготовката на здравната система и по какъв начин я подготвяте, но това, което виждам, господин Министър, необяснимо е как на една от големите болници в София – „Света Анна“, вземате парите за скенер вчера, а болницата има спешна нужда от тази апаратура в продължение на две години назад във времето. Има абсолютно документация в Министерството за необходимостта именно за лечението на пациенти с ковид.

…че в България са загинали повече души, отколкото по време на Втората световна война. Ако вземете жертвите в Съединените американски щати от ковид, ще видите, че и те са повече от жертвите на САЩ по време на Втората световна война. В заключение, от тази висока трибуна искам да призова още веднъж всички български граждани, които не са се ваксинирали – ваксинирайте се, хора. Аз бях първият ваксиниран българин с ваксината. Имах придружаващи заболявания. Имам ги и сега. Жив съм, здрав съм и гарантирам живота и здравето на моите близки и моите пациенти. Благодаря Ви.

Преди да си сложа картата, госпожо Председател, искам да Ви споделя като парламентарист вече на повече от четири години, че наистина има сериозна нужда от промени в Правилника. Тук направихме засичане с колегите, не е виновен, разбира се, министър Кацаров, той използва своето право, но броят на неговите думи, изречени като времетраене линеарно, надминава почти 10 пъти това на възможностите на народните представители да поставят своите тези. Това е абсолютно небалансирана дискусия. Тя отегчава и зрителите, които ни гледат в момента. Така не може да се води, категорично. Ако сте в университет и така водите дискусия, ще Ви отстранят веднага и от катедра, и от всичко. Това без карта, за да не ми влияе на времето. Сега тук излязоха трубадурите, които Ви оплюха така. Аз не очаквах, честно да Ви кажа. Малко съжалявам, че пуснах това питане. Не съм очаквал като лекар с 40-годишна практика, че ще се замеряме с такива кални обвинения в края на тази дискусия, която беше повече или по-малко полезна на българската нация. Защото тя се интересува не толкова от проблемите на прослушването, да кажа честно на цялата зала, а от проблемите на ковид. Целите на тази дискусия, господин Министър, трябваше да бъдат три: Първата е: какво трябва да се направи, тоест как да оценим Вашия план? Втората е: кой ни докара дотук? Понеже го няма вече професор Ангелов, мен ми е неудобно, но тук има негов колега, който слуша внимателно. Той ще му предаде. Каква логистика да продължите Вие, доктор Кацаров, като правителството, което управляваше преди Вас, остави България в най-страшния период – началото на ваксинационния календар, без ваксини?! Това е истината и трябва да я чуят българските граждани още един път. (Ръкопляскания Когато ходеха трубадурите на това правителство по телевизиите и казваха: ние искаме да се ваксинираме, ама няма ваксини. Има организация, но няма ваксини. Да не говорим за норките. Да не говорим, госпожо Манолова, за биещи се лекари пред РЗИ-тата за по една-две дози ваксини. Това ли е логистиката, която Вие трябваше да продължите?! Ако това е логистиката, здраве му кажи на такава логистика. Разбира се, българската нация даде своята оценка на това управление и на управлението на кризата, която управляваше това управление, и ги отстрани от власт. Надявам се за дълго време. Сега по отношение на това какво трябва да се направи. Вашият план касае много страни от мерките, които могат да бъдат предприети. Сигурно доктор Симидчиев още е тук. Доктор Симидчиев, да закрепиш оперативен план за инфекция в закон това е изключително рискована дейност. Дайте да си говорим като лекари. Тук много от колегите имат интерес сега в момента към дискусията, но не разбират за какво става въпрос. Инфекциите са различни по своята характеристика, по своето протичане, по своята вирулентност, по своята контагиозност. Законът е общ начин на действие. То и в медицината, повярвайте ми – има правила, има guidеlines, но закони няма. Няма, доктор Симидчиев. Така че си помислете сериозно дали ще внасяте такъв законопроект и ние ще го разгледаме много сериозно в евентуалната Здравна комисия. Но има няколко неща, доктор Кацаров, които следва във Вашия план да бъдат сериозно преразгледани, и те бяха казани тук от колегата от „Има такъв народ“. Аз внимателно разгледах леглата по области и ако сега тук влезем в детайлите на дискусията или сумирам леглата в периодичните нива на зони червена, жълта и така нататък, ще видите, че леглата, които сте предоставили, като таргетирани в определените области, те изобщо не стигат. Не стигат, доктор Кацаров. И това, което Ви каза колегата от ИТН – съжалявам, че казвам акронима, това не е с неуважение към партията „Има такъв народ“, има основание, заради внезапното и късно препрофилиране. Затова в нашето обръщение към Вас беше казано, че е много важно ешелонирането. Образуването на потоците на пациенти при повишаване на болестността от ковид е най-важният процес, за да може системата да не се претовари. И Ви го казаха и колегите от „Има такъв народ“. Иначе ще започне пак блокиране на системата – тук те казаха „от най-малките болници“, а аз се тревожа за най-големите. Защото те стопират на практика стратегическия процес на лечение на социалнозначимите заболявания – това, от което България пострада, и смъртността, пак Ви повтарям, смъртността не е от ковид. Нека се разберем! Смъртността, която се увеличи унищожително, е от социалнозначимите заболявания. Вижте цифрите и много бързо всеки човек, който разбира от статистика, ще се ориентира. Тоест в това направление върху Плана следва да се поработи, той трябва внимателно да се адаптира и тук вчера говорихме по един много важен въпрос, който беше споменат, аз само ще го повторя начинът на разделянето в едно болнично звено, в една болнична сграда на двата потока от пациенти. Това трябва сега да бъде реализирано, сега да бъде планирано, тъй като, ако се наложи, ако се повиши нивото на вълната наистина в неамбулаторен, а в клиничен аспект, това разделяне, което стана с мушами, с пердета, това е немислимо за тази инфекция. То е и това, което Ви каза колежката тук много сполучливо, един доктор влиза, той както и да се преоблича, той самият става заразоносител, доктор Кацаров, и Вие го знаете много добре. (Реплики.) Не, не, аз не искам тук – какви неща съм видял по болниците, не ми се споделя, че ни гледа целият български народ. Но

да си изведем сериозните поуки от тази катастрофална световна и българска криза. Вие казахте за една част от тях

бяха нарисувани няколко големи болници, които се показваха по националните медии, всичко останало – срам ме е да си го помисля какво съм заварвал в общински болници, в областни болници, като битови условия, технологична база, то е срамота за българското здравеопазване, което има повече от 130 години традиция. Но по един друг въпрос тук ще ми позволите в края на своето обръщение от името на нашата парламентарна група категорично да не се съглася с Вас. Това е въпрос на философско виждане. Доктор Кацаров, здравеопазването е част от националната сигурност! Държавата не може да се отдръпне нито на йота от здравеопазването, доктор Кацаров! Тя трябва да остане в него, трябва да върне държавността в това здравеопазване. Иначе с българската нация е свършено. Хората ще ни напуснат, ще напуснат територията на страната. Те се страхуват от две неща – че нямат реално здравеопазване и че нямат реално образование. За това се бори нашата партия, това искаме ние и, надявам се, ще го постигнем. Благодаря Ви, госпожо Председател.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, ако трябва някой да направи резюме от изказването ми, искам да кажа трите думи, с които да направя резюме: ваксините спасяват живот. Ваксините спасяват живот! В света ковид не е особено опасна инфекция, но от тази неособено опасна инфекция са загинали вече над 4 милиона човека. Колкото и безопасна да е за последната една година. Само в България са загинали над 18 хиляди човека заради тази инфекция, която не е особено опасна. Имаме средствата да намалим драстично това с ваксина, защото ваксините спасяват живот. По отношение на това как трябва да се управлява здравната система, „Демократична България“ има устойчива визия какво трябва да се прави и това не е да закрепим в закона определен план, а да закрепим в закона планирането, защото няма добър план, има добро планиране. Всеки план, направен в даден момент, в следващия момент вече може да не е добър. Но процесът на планиране трябва да е закрепен законово, за да няма свободни съчинения, които не ползват функционирането на системата и здравето на нацията ни. Затова ще работим да имаме планиране в здравеопазването. Законово ще закрепим с Ваша помощ, стига да подкрепите такава идея да имаме планиране в здравеопазването, а не конкретен план. Конкретният план произтича и той е в резултат на действието на изпълнителната власт. Но парламентът трябва да даде такава възможност да се прави това в нашата държава. Защото дълго време не правихме това в България. Дълго време имахме отделни министри, а на този пост „министър на здравеопазването“ за последните 30 години знаете ли колко много са се изредили? Имаше един виц за дългата опашка на „Св. Неделя“. Причината за това не е, че имаме некачествени или качествени министри, а за това, че системата ги смачква много бързо, защото системата не работи планомерно. „Демократична България“ ще помогне тази система да работи планомерно, структурирано, предвидимо, за да може, когато имаме Плана, да изчислим колко пари ще ни трябват, ако има такава нова вълна, а ако няма, съответно да знаем какво да правим. По отношение на това какво трябва да правим с ваксинационната кампания, със сигурност основният проблем произтече много рано в пандемичния процес и това беше процес на фрагментиране на общественото мнение от публичното говорене на хора с различни убеждения и с различни факти. Всички ние имаме право на собствено мнение, но не всички имаме право на собствени факти. Когато говорим за тези въпроси, особено публично, трябва да знаем, че това е отговорно за общественото здраве и когато говорим от такава висока трибуна, ние директно влияем върху общественото здраве. Затова говоренето от такава трибуна трябва да става с факти, ясни факти, а не с лични мнения. Затова призовавам всички колеги: нека работим с факти и данни, които можем да интерпретираме по един или друг начин, но фактите да са публикувани данни, които не могат да бъдат оспорвани. Дори и за изказването за какви и колко странични имала ваксината – има регистър, всеки е задължен да подава данни в този регистър. В тази връзка искам да призова всички в залата и всички слушащи. Имаме нещо, което трябва да постигнем общо със здравеопазването. В здравеопазването не може да функционираме на мандати. Здравеопазването има хоризонт на действие от поне 10, а ако не и повече години. Здравеопазването е една от много малкото области, които изискват много сериозен консенсус. Без консенсус в здравеопазването не можем да вървим напред, а консенсус може да има, стига да говорим. В парламент сме! Фундаментът на думата „парламент“ е говорене. Трябва да си говорим с цел постигане на консенсус в здравеопазването. Другите области могат да се политизират. В днешната дискусия първоначално чух полярни мнения – нашето, Вашето. Влязохме в същността на здравеопазването, там нямаше „наше“ и „ваше“. И накрая, когато започнахме да дискутираме, пак започнахме на „наше“ и „ваше“. Хора, здравеопазването изисква консенсус, дайте да работим заедно здравеопазването да върви напред, за да могат хората да са по-здрави, по-работоспособни. Оттам ще тръгне и икономиката и всичко останало. (Ръкопляскания Благодаря Ви, доктор Симидчиев. От името на „Движението за права и свободи“?

коректността предполага да приветстваме днешната дискусия и благодарности. Аз няма да изляза от рамките на днешната дискусия, поводът и темата за изслушването, каква е ситуацията и подготовката, как бихме посрещнали една евентуална следваща вълна на ковид. В това отношение благодарности за това, което прави и Министерството, и Служебният кабинет – Министерският съвет, по отношение на подготовката и това, което предстои да бъде реализирано, да бъде посрещната по възможно най-добрия начин една евентуална вълна, която, дай боже, да не се случва – казвам го за втори път. С оглед на това, което ние с доктор Адемов зададохме като въпроси, е редно да изкажем, че е добре, че са предвидени – има осигурени средства, минимум към 500 млн. лв., както Вие казахте, господин Министър. По отношение на въпроса, който зададе доктор Адемов за клиничните пътеки – да,

Бих преминал и към частта за информационната кампания, за която Вие се съгласихте, че тя не е достатъчна. След като резултатите от нивото на ваксиниране са такива, каквито са в момента, значи нещо не е наред и нещо не е стигнало до хората, а то трябва да стигне, както вече казахме – както с позитивите, които очакваме, това е отговорност и към самите нас, и към обществото и към хората, с които живеем и с които контактуваме. С това ваксиниране трябва да има и да продължи информационната кампания. Но е редно Но е редно да се кажат и евентуалните последици – било то негативни, защото има такива негативни случаи. Вие отговорихте на господин Тодор Йорданов тук за това да подадат такива случаи. И към мен, като лекар, са се обърнали – има случай на медицинска сестра, няма да конкретизирам повече, която е с неврологични усложнения. В нашето законодателство и в дейността на НЗОК не е уредено в такива случаи кой поема лечението. Те сами се лекуват и аз бих искал да се обърна към Вас за този и за такива случаи да се вземат мерки, защото е редно и коректно държавата наистина да не абдикира, а с оглед ситуацията и в бъдеще такива случаи да бъдат поети и да бъдат лекувани. Но то трябва да бъде уредено и тази дейност да се извършва регламентирано съгласно законодателната база в нашата страна.

всичко това е добре. Но имаме едно друго много сериозно притеснение по отношение на кадрите, защото видяхме, и към мен са се обръщали, от една страна, както да помагаме за лечение на ковид болни, а така също и медицинският персонал изнемогваше. тук няма да се съглася с професор Михайлов – не го виждам в момента в залата, че системата ни в никакъв случай не е готова. Напротив, хората, които работят на здравния фонд – медиците и медицинският персонал направиха чудеса и проявиха героизъм. Има и жертви в това отношение, трябва да бъдат споменати коректно лекари, медицински сестри и въобще целият медицински персонал. Трябва да им благодарим. Аз поднасям благодарности към колегите, които работят, имат готовност и ще продължат да работят. Обезпечеността с кадри – лекари, медицински сестри и другия персонал, Вие много добре знаете, че е на критично ниво. към Вас – не, но към предходните Ви няколко колеги министри, които са били министри на здравеопазването, да се направи един стратегически анализ на кадровия ресурс, на потенциала на лекарите специализанти в различните направления. Този анализ така и не го получихме, а считам, че е редно. Защото това е наистина много важен елемент на националната сигурност да бъде направен такъв анализ

в Закона, да има промени, така че тези хора да изпълняват своите ангажименти за един определен времеви хоризонт в страната, в България. Вие засегнахте и въпроса за специализациите. Считам, че тази крачка докрай не е извършена и може да се направи справка от името на нашата парламентарна група. Ние сме пледирали и сме задавали много въпроси относно процеса на специализации, а той не е уреден окончателно. Там трябва да се обърне специално внимание и трябва да има ясна политика, ясна визия, а не както в последния момент се случи – да се отпускат допълнително бройки за инфекционисти, за анестезиолози, реаниматори и така нататък, за тези специалности, които конкретно бяха необходими за лечебния процес с оглед на корона казуса. Няма как да не излезем ние от темата за ковид днес, подкрепяйки Ви за това, което казахте Вие за реформите, и това, за което призоваха колегите и доктор Симидчиев. Доктор Симидчиев, искам да кажа, че от тази висока трибуна може да направите справка колко пъти от ДПС сме призовавали за надпартиен политически консенсус за извършването на тази така необходима реформа, за която непрекъснато се говори, но няма политическа воля. Всички трябва да имаме политическа воля тази реформа да се случи.

и виждаме, че той до голяма степен има визия такава, каквато ние от ДПС сме предлагали, но не това е важното. Може би ние сме били с обективен подход и преценка към потребностите и това, което трябва да бъде направено като реформа. толкова дълго време ние имаме решение – от 44-тото народно събрание, за приключване и оформяне на цялостната електронна информационна система в здравеопазването и има решение, има акт на Народното събрание това да се случи с времеви хоризонт от две години. Това така и не стана, а обяснението е с обществени поръчки и така нататък, а това е изключително важен елемент, защото по този начин ще се повиши контролът и ще се знае къде какъв ресурс се насочва, пренасочва и много неща трябва да бъдат направени. Това е един от елементите. Диспропорцията, за която Вие говорите, господин Министър, по отношение на болничната, доболничната помощ, непременно трябва да бъде за сметка на доболничната помощ. Всеки път, когато се разглежда бюджетът, както и съответните сфери, ние сме предлагали тази пропорция да започне да се коригира, така че тежестта да бъде изнесена в доболничната помощ, защото ще има много по-голяма ефективност дейността на системата на здравеопазването, много по-рационално ще се използва финансовият ресурс и ще има по-голяма превенция, профилактика, както е в страните, където функционира по по-нормален начин системата на здравеопазването. Наистина призовавам за надпартиен политически консенсус и да има воля да се промени законодателството, така че да се реализират най-накрая тези реформи. Може да не е в рамките само на настоящия мандат и за следващия мандат да има. От наша страна от името на парламентарната група на ДПС група на ДПС изразяваме готовност за един такъв консенсусен подход, така че да има реформи в здравеопазването. Има огромна потребност от това. Здравеопазването ни има добри традиции, те могат да бъдат надградени. Имаме прекрасни лекари специалисти и медицински персонал, но в кадрово отношение трябва да се проведе необходимия анализ и да се обезпечи кадрово системата на здравеопазването, а функционирането й считам, че би могло да бъде едно от най-добрите така, както е имало периоди това да е било по този начин. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Чакъров. И от „Изправи се БГ! Ние идваме!“ за отношение, заповядайте.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър на здравеопазването, първо бих искала да Ви поздравя за професионалното отношение по въпроса, за пълнотата на изготвения от Вас план за подготовка на държавата за справяне с предстоящата ковид вълна през есента, поздравявам Ви и за реалната оценка, която направихте на състоянието на здравната система към момента. В този план Вие давате достатъчно изчерпателни отговори на част от важните въпроси по отношение на действителната готовност – не само на хартия, на регионите и на българските болници по отношение на наличната работеща апаратура във всяка една болница, на легловата база и нейното разпределение, по отношение на създаването на единна информационна система за регулиране на комуникацията между ЦСМП и спешните отделения, така че да не се налага нито един пациент да остава на входа на лечебното заведение. Бяха внесени доста предложения от други народни представители за корекции, които заслужават, разбира се, да бъдат обсъдени. COVID-19 кризата изправи света пред глобално предизвикателство, защото постави на изпитание здравните системи на всяка една страна, включително и на нашата, и всяка една система се оказа неподготвена в една или друга степен. Много бързо трябваше да бъдат взети адекватни мерки и решения, за да се изготви конкретен план, а нека не се заблуждаваме, че такъв изобщо нямаше. За успеха или неуспеха на водената до момента политика по отношение на справянето с втората и третата вълна на COVID-19 можем да обсъдим няколко показателя от чисто медицинско естество. Първият е, че ние постигнахме действително най високата смъртност в края на 2020 г. – 18 промила, а най високият интензитет на умиранията отново съвпада с двете вълни, а именно в края на декември – втората и третата, когато достигаме 36 промила и през месец март, когато достигаме 30 промила. Това съвпадение с двете ковид вълни не е случайно. Тук ще се съглася с колегата, че тези умирания реално не са само от ковид. С голям процент нараснаха смъртните случаи от социално значими заболявания – една предотвратима смърт. 78% от всички тези починали реално са на възраст над 60 и до 89 години. Каква беше ситуацията? От самото начало на пандемията липсваше ясен и категоричен план. Мерките, които се взимаха, бяха хаотични, мерките се взимаха след вече случили се събития, а не почиваха на предварителни епидемиологични прогнози. Често в тези мерки прозираше политическа нагласа, което е недопустимо. Не се изхождаше от медицински доводи, често отговорността също беше реално давана на регионалните здравни служби, и такъв беше случаят в моя град. В Кюстендил в средата на месец февруари здравната ни система изключително много се натовари, случаите главоломно растяха всеки следващ ден и Регионалната здравна инспекция взе решението за носене на маски на открито, което беше задължително до 7 март, в същото време на национално ниво от 1 март отвориха врати заведенията. Получи се един парадокс – оказа се, че можеш да се разхождаш в парка, но трябва да носиш маска и в следващия момент съвсем спокойно можеш да седнеш да обядваш в близкото заведение и да си свалиш маската, защото... Добре, аз ще допълвам в такъв случай. Благодаря. Да, той ги въведе и точно затова се получи парадокс. Този парадокс на лишени от всякаква логика мерки обезвери цялото население и реално погледнато хората загубиха доверие в институциите и в усилията на властта със справяне със здравната криза в момента. Няма да влизам в допълнителни подробности по отношение на това, което се случваше в областните болници. Ще поговорим само за обезпечеността с медицинска апаратура, която в повечето случаи е значително амортизирана. В етапа, в който се твърдеше, че имаме всичко необходимо, всъщност разполагахме с една-единствена портативна кислородна бутилка, която трябваше да обслужва пациентите на цялата болница. Добре е, че на нито един от нас не се наложи да взима решението кой реално пациент да се възползва в точния момент от нея, защото да бъде взето такова решение би било напълно морално невъзможно. И да, в един И да, в един момент болниците наистина се обезпечиха с необходимите средства, с необходимата апаратура, с необходимите дезинфектанти дори, но не заради водената от държавата политика. Не! Ние сами си купувахме дезинфектантите, част от предпазното защитно облекло, разчитахме на пациентите и гражданите да съберат пари, за да си купим респираторите, които са ни необходими, а директорът на болницата даваше постоянно и непрекъснато дежурства в Спешното отделение и в ковид отделението. Това не беше справяне, това беше компромис. В резюме: какъв е крайният резултат до момента в битката, която води България с COVID-19? Ние заемаме 21-во място по заболеваемост от ковид и в същото време сме на 3-то място по смъртност, и на 1-во място по леталитет от COVID-19. Искрено вярвам и се надявам, че когато се работи професионално, когато се взима под внимание мнението на експертите и се работи по един вече разработен план с вариант за корекции, то действително ще успеем да посрещнем евентуалната следваща ковид вълна по подготвени, истински подготвени и по-силни. Във връзка с ваксинирането. Липсата на разяснителна кампания от самото начало и позволяването на слухове и дезинформация, компрометирането на една ваксина напълно незаслужено, която така или иначе е избрана от правителството, всичко това повлия на нагласите на хората и всичко това доведе до отлив от желанието за ваксиниране. Сега на прага на предстоящата очаквана четвърта вълна от ковид през есента ние сме изправени пред нелеката задача да успеем да върнем доверието на хората в институциите и професионализма на работещите в парламента и в здравната система, а това може да стане само при стриктното следване на изготвения план и широка информационна кампания. Вярвам, че ако оставим настрана поне за малко политическите си нагласи на по-заден план и впрегнем усилията си в една обща посока, крайната ни цел – а именно реформа в здравната ни система, която да я направи такава, каквато я виждаме ние в мечтите си, това може да бъде реално достижима цел. Благодаря.